Отже, колеги, прошу провести реєстрацію. Прошу зареєструватись. 10:02:34 Зареєстровано 350 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження народних депутатів України: Василя Івановича Брензовича (привітаємо) і Миколу Петровича Паламарчука. Привітаємо, колеги. Нам роздали сьогодні в залі Біблії. І я хочу усіх привітати з Чистим четвергом. Я нагадаю, 2015 року, 4 роки тому, колеги, власне, в Чистий четвер ми прийняли закони про декомунізацію. Сьогодні, у Чистий четвер, ми ухвалюємо ще один доленосний закон для відновлення історичної справедливості, утвердження української ідентичності – це Закон про українську мову як державну. Українська держава має державну мову – це українська мова. Ми, український парламент, приймаючи Закон про функціонування української мови як державної, виконуємо свій обов'язок. Українська мова – це зброя наша наймогутніша. Імперська Росія робила все можливе, щоб вибити її нам з рук. Не вийшло. І сьогодні ми на фінішній прямій. До стін парламенту приїхали українці з усіх куточків України, з Харкова і Львова, з Одеси і Чернігова, щоб підтримати і бути з нами в цей святковий і великий день. Мобілізуємось, працюємо, приймаємо закон. Я хочу вам сказати структуру нашої роботи. Отже, до 30 хвилин, я думаю, ми завершимо розгляд правок. Потім я запропоную всім фракціям виступити по хвилині, це моє право як Голови Верховної Ради України. І я переконаний, що кожна фракція буде мати необхідність висловити свою позицію. Після цього – заключне слово голови комітету Княжицького. І я передбачаю, що приблизно об 11 годині, о 10:50, ми перейдемо до голосування. Всі пропозиції комітету є на сайті Верховної Ради України і всім роздані народним депутатам. Першим голосуванням ми повернемося до тих правок, які комітет вважає необхідними для голосування закону. Другим голосуванням ми підтвердимо ці правки. І третім голосуванням, колеги, ми проголосуємо в цілому за Закон про українську мову. Я прошу всіх зараз змобілізуватись, ми розпочинаємо нашу роботу. Закон про мову буде прийнято! До мене надійшла заява від двох фракцій "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту". І перед тим, як розпочати розгляд правок, я запрошую до слова від двох фракцій до трибуни Ірину Геращенко. 3 хвилини. Будь ласка. Шановні українці! Шановні колеги! Як ви знаєте, вчора Президент Російської Федерації Володимир Путін видав указ, яким паспорти Російської Федерації незаконно видаються громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецька і Луганська. Таке готувалося давно, але час видачі цього указу невипадковий, коли в Україні відбувається мирна передача влади в перехідний період. І, очевидно, Путін, як завжди, використовуючи послаблення України і української влади, використовує це для того, щоб ще один ніж загнати в спину нашої держави. За дорученням діючого Президента України Порошенка вже вчора відбулося спеціальне засідання Ради безпеки ООН, де всі наші міжнародні партнери засудили це рішення як таке, яке, по-перше, в одноосібному порядку зриває Мінські угоди, воно порушує насправді будь-які міжнародні правила, воно так само не відповідає ані Мінським домовленостям, ані домовленостям у "нормандському форматі". Чому це рішення є настільки небезпечним? В першу чергу через те, що таким чином Путін робить ставку на осетинський сценарій замороженого конфлікту, але в будь-який час може розпочати повномасштабний наступ під егідою захисту громадян Російської Федерації. Це грубе порушення прав людини. Адже я нагадаю щодо наших кримчан Сенцова, Кольченка жодного разу не допустили українських консулів через їх насильницьку паспортизацію цими паспортами Російської Федерації. Шановні колеги, вчора так само відбулося в Мінську чергове засідання мінської групи, і примітний факт: але про те, що Путін видав цей указ, російська делегація дізналася від української делегації, яка занесла роздруковане з Інтернету рішення. І, власне, так само вчора в Мінську українській делегації не вдалося домовитися вперше за всі ці роки про встановлення пасхального перемир'я. Російська сторона категорично відмовилася взяти на себе будь-яку відповідальність за дотримання тиші на Донбасі під час Пасхальних свят і зірвала, по суті, ці домовленості про пасхальне перемир'я. Ми бачимо наскільки небезпечна ситуація і наскільки ворог готовий використовувати сьогодні перехідний період і слабкість, яка є в державі. Тому я, шановні колеги, хочу запропонувати наступне. Парламент не може бути осторонь цього. І я вважаю, що в другій половині дня ми маємо прийняти звернення від парламенту до наших партнерів, до країн світу, до парламентів, міжпарламентських асамблей. Тому що вже вчора, коли наш колега колега посол Кулеба, представник України в Раді Європи, заявив про порушення і українського законодавства, і міжнародного права цим рішенням Путіна, на Комітеті міністрів Ради ЄС Президент ПАРЄ в своїх прикінцевих коментарях… Прошу 30 секунд завершити. ГЕРАЩЕНКО І.В. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи в прикінцевих коментарях повністю проігнорували цю заяву. Ми бачимо, що ці реваншистські настрої, вони сьогодні можуть дуже серйозно бити бити і по міжнародним організаціям по позиціям України в світі. Тому я звертаюсь до сесійної зали з пропозицією, щоб ми зараз з комітетом напрацювали таку заяву і в другій половині дня її прийняли, щоби її підписали як автори і керівництво парламенту, і лідери всіх парламентських фракцій. Дякую. Дякую вам. Наступна заява від двох фракцій – "Опозиційний блок" і група "Відродження". До виступу запрошується голова фракції "Опозиційний блок" Новинський. Будь ласка. Шановні громадяни України! Шановні колеги! Складається враження, що депутати з парламентської більшості так і не винесли уроки з поразки, яку на виборах отримав Петро Порошенко. Український народ проголосував насамперед проти спроб нав'язати суспільству на державному рівні ідеологію печерного націоналізму з примусовим використанням однієї мови, одного світогляду, одного типу поведінки. Мовний закон, який пропонують проголосувати сьогодні, розколює Україну, а не об'єднує її. Він закладає міну сповільненої дії під і без того нестабільне українське суспільство. Більш того, цей закон може ще більше поглибити прірву між різними частинами України, не кажучи про неконтрольований Донбас і Крим. Здається, частина народних депутатів забула про те, що мешканцям "скляного будинку" не варто кидатися камінням. Заради громадянського миру і спокою, заради повернення довіри між громадянами та довіри громадян до влади фракція "Опозиційного блоку" пропонує запровадити в Україні мораторій на розгляд законопроектів та постанов, які розколюють країну. А саме ті, що стосуються мовних питань, віри і конфесійного життя, а також суперечливих моментів історії. Мораторій має діяти мінімум 3 роки. За цей час Верховна Рада повинна зосередитися на питаннях соціально-економічного характеру та на проблемах миру, проголосувати ті закони, яких від нас чекають у плані виконання Мінських домовленостей. Ми просто зобов'язані запустити на повну потужність нашу промисловість, дати можливість розвиватися бізнесу, побороти негативні тенденції в суспільному житті та підвищити рівень життя українців. Вважаємо, що нині мовний закон не на часі. Хіба існують в Україні утиски української мови, запитайте громадян. Їх переслідують через те, що розмовляють українською, їх дискримінують? Навпаки, мовний законопроект у нинішньому його варіанті дискримінаційний за своєю суттю. Складається враження, що автори закону вирішили продемонструвати всі комплекси, що виникли на тлі складної історії з утисками української мови Російської імперії та міжвоєнної Польщі. Так от простий аналіз законопроекту показує, що він набагато більш реакційний, ніж ті, які утискали колись українську, він просто знищує російську, угорську, польську, болгарську та інші мови в Україні. Шановні колеги з парламентської більшості, я чудово розумію, для чого вам був цей закон на етапі президентських виборів. Ви намагалися забезпечити перемогу Петру Порошенку у середовищі виборців з націоналістичним світоглядом. Можете розслабитися, ваша тактика не спрацювала, народ дав вам оцінку вашим діям. Якщо у вас сьогодні не вистачить мудрості, а ваші дії призведуть до підвищення градусу напруги в суспільстві, вам доведеться нести моральну та політичну відповідальність. Дякую за увагу. Дякую. Я хочу нагадати, ви вже робили мораторій на українську мову протягом століть. Ті часи закінчилися. Не буде мораторію на українську мову – буде українська мова і буде Закон про українську мову. Ваш час імперії минув. Це українська держава і українське майбутнє за українською мовою. Мова сьогодні для нас це питання не тільки гуманітарне – це питання національної безпеки. І я оголошую про продовження розгляду проекту Закону про забезпечення функціонування української мови як державної (№5670-д). І запрошую на трибуну голову Комітету з питань культури і духовності Княжицького Миколу Леонідовича. Пане Миколо, будь ласка. Ми довго чекали того дня. Я нагадую, що ми завершили розгляд правок на правці 2065. Правка 2065 має авторів Німченка і Шуфрича. я надаю слово для виступу пану Німченку по поправці 2065. Ні, сьогодні Шуфрич. Будь ласка, пане Нестор, 2065. Дякую, пане головуючий. Шановні колеги, шановний народе України, ми наполягаємо виключити відповідний абзац. рахуємо, що це питання вже врегульовано в іншому законі, а саме в Законі "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг". Шановні громадяни, ми стурбовані щодо процедури прийняття цього закону, адже ми наполягаємо на тому, щоби перед голосуванням народні депутати України мали можливість ознайомитись з кінцевим текстом цього закону. Нам тільки що сказали, що вчора було засідання комітету, і нам дивно, як комітет розглядав питання щодо остаточного тексту до того, як розглянуті всі поправки. Ми вважаємо це грубим порушенням Регламенту, і ця позиція ставить під сумнів конституційність процедури прийняття… Дякую вам. Ставлю на голосування правку 2065. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу голосувати. Голосуємо. Комітет відхилив. За-17 Рішення не прийнято. 2067, Писаренко. 2068. Не наполягає. 2069. Не наполягає. 2070. Не наполягає. 2072. Не наполягає.

Я прошу передати слово Долженкову, він наполягає обговорити поправку попередню. Номер поправки какой, Саша?

направлений проект постанови комітету. Зараз Верховна Рада ще не розглянула цей законопроект, вони вже паралельно намагаються змінити правки, змінити відповідні правки. Відповідно, ми наполягаємо на тому, щоб дотримуватися вимог Регламенту. Ми проти порушень Регламенту, адже цей законопроект порушує конституційні процедури і мовні права громадян України. Пане головуючий, я до вас звертаюся, ви говорили про те, що ніяких порушень Регламенту не буде. Зараз ви ініціюєте ці порушення. Я вам особисто заявляю про те, що я буду подавати адміністративний позов щодо... Я особисто буду подавати адміністративний позов проти ваших дій як Голови Верховної Ради, який зараз зловживає службовим становищем для того, щоб в порушення процедури Регламенту прийняти цей законопроект, цей закон. Цей закон, який створює мовне гетто, тотальну насильницьку українізацію, він не призведе до об'єднання українців, він буде роз'єднуючим. Дотримуйтесь Регламенту. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я дотримуюсь Регламенту до йоти, дуже подетально. У вас там в куточку є підписні листи проти мене, збирайте підписи, а потім будете подавати в суд. Отже, колеги, ставлю на голосування поправку 2072. Вона врахована в редакції комітету. Хто за те, щоб врахувати її повністю, прошу проголосувати.

Безумовно, ми стурбовані з приводу того, щоб цей закон об'єднав наше суспільство, не викликав зауважень і стурбованості у наших сусідів як на півночі, так і на заході нашої країні. Безумовно, сьогодні ми розуміємо стурбованість громадян України, але які є угорцями, румунами та іншими за своєю національністю. Щодо цієї поправки, то ми пропонуємо її виключити, тому що поставлене питання врегульовано у відповідному Законі "Про Вищу раду правосуддя", і повтор цих норм тільки ускладнює і без того дуже складний за своєю формою закон. Дякую за увагу. Ставлю на голосування поправку 2073. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу проголосувати. За-23 Рішення не прийнято. 2074. Не наполягає. 2075. Не наполягає. Будь ласка, Княжицький, автор. 2075. Дякую. Це поправка нашого комітету коли ми працювали над законом. Просив би її врахувати, 2075, без слова "новою" в першому абзаці. Дякую.

Рішення не прийнято. 2077. 2078, Мартовицький. 2079, Долженков. Долженков, включіть мікрофон. Я хотів би звернути увагу на пропозицію 2077. Тут головуючий, голова Комітету з питань духовності Княжицький, який клявся-божився в тому, що він дотримується вимог Регламенту. Але насправді це ж не так. Фактично ми спостерігаємо порушення Регламенту. Ця людина Ця людина провела комітет, засідання комітету, розіслала проекти рішення зі зміненими пропозиціями. У мене питання, пан Княжицький, до вас як до голови комітету, який доповідає цей законопроект. Якою процедурою, якою нормою Регламенту ви керувалися, коли зараз пропонуєте під час другого читання обговорення змінити за суттю текст закону? Ваші дії суперечать Конституції. Ви зараз є співучасниками порушення Регламенту і протиправних дій. Дайте відповідь, будь ласка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Микола Княжицький. Ми діємо виключно в рамках і Конституції, і Регламенту, і всіх законів України. Вчора в нас відбулося планове, заплановане засідання комітету, на якому народними депутатами обговорювалися пропозиції інших депутатів. Рішення з цього приводу не приймалося, але проект такого рішення розісланий до ознайомлення всім колегам. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 2077. Хто за те, щоб її врахувати з тими пропозиціями, які щойно озвучив Княжицький, прошу голосувати.

Рішення не прийнято. Лишається в редакції, яку давав комітет. Сергій Сажко, 59 виборчий округ. Крім того, що цей закон дискримінаційний, в "Перехідних положеннях" не включена така правка, я б її хотів, щоб вона була, працювала, тому що це стосується наших громадських організацій, підприємств. Розділ VIII "Перехідних положень" законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: "Частина перша статті 33 закону не застосовуються до внутрішніх документів громадських об’єднань, політичних партій та юридичних осіб приватного права, зареєстрованих в Україні, а також статутних документів, рішень керівних органів, документів, що підтверджують господарську діяльність, що були затверджені у встановленому порядку до набрання чинності цим законом". Дякую. Дякую. Отже, я ставлю на голосування поправку 2079. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу голосувати.

За-28 Рішення не прийнято. 2080. Не наполягає. 2081. Не наполягає. І, шановні колеги, заключна правка – 2082, не наполягає автор. Таким чином, цей момент прийшов. Ми завершили розгляд усіх правок до Закону про українську мову як державну. (Оплески) Кожна правка була названа. Права опозиції були повністю захищені, і я прошу голову комітету дати завершальний текст правок, до яких необхідно повернутись. А поки голова комітету буде підсумовувати цей документ, зараз я надаю слово для виступів усім головам фракцій по одній хвилині, при необхідності я буду додавати 30 секунд. Отже, я буду надавати від найбільшої фракції. І до слова запрошується голова фракції "Блоку Петра Порошенка" Артур Герасимов. Будь ласка. Шановний пане Голово! Шановні колеги! Шановні українці! Сьогодні у парламенті… і сьогодні парламент має здійснити історичну місію і прийняти Закон про українську мову як державну, тим самим ми зміцнимо духовні підвалини і посилимо національну безпеку нашої країни. Прийнявши Закон про мову ми наповнимо змістом 10 статтю Конституції, яка визначає, що державною мовою в Україні є українська мова. Насамперед ідеться про впровадження чіткої державної політики з захисту і розвитку української мови. Водночас наголошую, цей закон забезпечить і повноцінний розвиток та захист мов національних меншин. І хочу звернути вашу увагу на стрімке поширення української мови на телебаченні, радіо, ЗМІ, у літературі та мистецтві за останні 5 років. І ви побачите, що українська мова стала одним з головних об'єднавчих факторів нашого суспільства. Хочу також наголосити, що законопроект про мову підтримує Українська інтелігенція, інтелектуальна еліта, його активно захищає та відстоює Президент Петро Порошенко. Тому я звертаюся до всіх колег по залу, прошу відкинути сьогодні партійні інтереси, політичні амбіції, будь-які особисті амбіції, ми маємо як один об'єднатися і підтримати це історичне рішення українського парламенту восьмого скликання да і взагалі українського парламенту в цілому, підтримати законопроект про українську державну мову. Дякую за увагу. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановний пане Артуре. Дякуємо за позицію фракції. І від фракції "Народного фронту" до слова запрошується пані Вікторія Сюмар. Будь ласка, пані Вікторія. Колеги, я прошу тишу в залі. Наші колеги представляють зараз позиції фракцій по ключовому закону. Будь ласка, повагу одне до одного демонструйте. 10:28:23 СЮМАР зараз тут, під стінами Верховної Ради, зібралося багато людей, серед них моя дочка. Вона народилася вже в незалежній Україні. Коли вона народилася, ми з нею не могли найти маленьку українську книжечку українською мовою, просту дитячу книжечку. І це було дуже важко це знайти. Далі, вона не могла дивитися мультиків, тому що не було, власне кажучи, перекладів українською мовою. Зараз ми вже маємо українське кіно, ми вже маємо переклади. Коли ми робили квоти тут, в цьому залі, нам казали: "На радіо ніколи не буде 30 відсотків української музики, це буде ганьба, знущання, нам не буде що ставити слухати і показувати". Але зараз їх 50 відсотків, бо українці слухають своє, і це своє стає європейським і надсучасним. Тому ми можемо. Друзі, давайте вірити в свою мову. І давайте посилювати позиції українців на їх власній землі. І останнє, я не можу про це не сказати. Да, в 14-му році танки, російські танки заїхали… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, одну хвилину завершити. Російські танки заїхали туди, де була російська мова. І там прийняли російських військових. Українська мова – це основа української держави. Закон про українську мову – це демонстрація поваги українців до самих себе, а нас тут, в цьому залі, до держави Україна, незалежної держави Україна і всіх українців. Дякую. Дякую. Будь ласка, до слова запрошується представник фракції "Опозиційний блок" пан Вілкул, будь ласка, ви запрошуєтесь до слова. Колеги, будь ласка, давайте один до одного демонструвати повагу і уважно слухати виступаючих. Прошу. Шановний народе України, шановні народні депутати! Насправді ніде, окрім будівлі цієї, проклятої народом, Верховної Ради, не існує мовної проблеми. Її немає у Львові, її немає у Миколаєві, у Дніпропетровську чи в Сумах. Окрім тут… У воспаленном мозку народних депутатів, є мовна проблема. Насправді це законопроект не про захист української державної мови. Це законопроект про заборону розмовляти скрізь, окрім побуту, бо не можуть на кухнях запретити, заборонити, розмовляти будь-якою мовою, окрім української. Шановні колеги, я звертаюсь до нормальних, які ще не втратили здоровий глузд, народних депутатів з провладних фракцій, особливо до мажоритарників півдня та сходу, не голосуйте за цей законопроект, який розколює суспільство. Це не Європа. Це Європа, але 30-і роки минулого сторіччя Німеччина. Не голосуйте за цей ганебний законопроект. Україна сильна, бо вона мультикультурна, мультимовна, толерантна держава. Хвилину завершити. ВІЛКУЛ О.Ю. Шановні колеги, Україна – багатомовна, багатокультурна, нормальна толерантна держава, і в цьому наша сила, а не наша слабкість. Не голосуйте за цей законопроект, він розколює державу і розколює суспільство. Дякую. Дякуємо. У той же час я змушена звернутися до попереднього виступаючого з протестом відносно того, що "проклята Верховна Рада". В українському суспільстві проклята Держдума Російської Федерації, яка проголосувала за введення російських військ на Донбас і Крим. Тому, будь ласка, не проклинайте Верховну Раду, яку обирав український народ. Будь ласка, до слова запрошується голова фракції Радикальної партії Ляшка Олег Ляшко. Пане Ляшко, ви до слова запрошуєтесь. Будь ласка, ваш виступ.

Шановні колеги! Шановні українці! Із цієї високої трибуни звертаюсь до вас словами геніального Володимира Сосюри: "Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову свою солов'їну." Наша команда голосує за цей історичний закон. Від фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олег Березюк. Будь ласка. "Плекайте мову", - просили нас наші філософи, стовпи нашої думки, думки української нації, а сьогодні української національної інституції держава Україна. Сьогодні ми нічого особливого не робимо, сьогодні ми виконуємо Конституцію України, в якій записано, що українська мова є державною мовою України. Ми голосуємо закон, який регулює її функціонування, захищає її і робить її мовою країни і, не зачіпаючи жодних інших мов, поважаючи себе, ми поважаємо інших, інші поважатимуть нас. голосуємо сьогодні за закон, який робить українську Конституцію дієвою і повною. Українська мова державною є і буде. 10:34:35 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від фракції "Батьківщина" Андрій Кожем'якін. Будь ласка. шановні колеги, українська мова – це сила українського народу, якої нас злочинно позбавляли. І сьогодні позиція фракції партії "Батьківщина" залишається незмінною, ми, безумовно, підтримуємо цей проект та закликаємо інші фракції і народних депутатів проголосувати за захист української мови. "Батьківщина" завжди захищала українську мову, зокрема, в 2012 році під час мовного майдану проти закону Ківалова-Колесніченка ми тут, у залі, разом з нашими побратимами "За Україну" групою, яку очолював пан Кириленко, ми відстояли тоді позицію мовного майдану біля Українського дому. І завдяки цьому створили можливість українським парламентарям пишатися, що тоді ми цей бій не програли. Сьогодні ми повертаємося до цієї битви і просимо всіх підтримати цей закон і проголосувати за нашу українську мову. Дякую.

Шановні колеги! Шановні виборці! Безумовно, нормально і правильно, коли кожен житель країни знає державну мову. І я переконаний, що не за горами той час, коли в Україні усі від мала до велика будуть вільно володіти державною мовою у всіх сферах. Але я також переконаний, що при реалізації прийняття мовного закону в нашій країні необхідно враховувати історичні особливості, полікультурність і фактор багатонаціональності. Наша група вважає, що необхідно звернутися до Венеціанської комісії як дорадчого органу Ради Європи з питань конституційного права надати висновок про відповідність законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної європейським стандартам та цінностям, за результатом якого ми зможемо зробити правильні висновки щодо відповідності Конституції та європейським стандартам. А також доцільність… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. Наша група вносить пропозицію: на повторне друге читання. Я також звертаюсь від об'єднаної групи "За Одещину". Одесити, члени цієї групи і наша депутатська фракція "Відродження", за предложений законопроект голосувати не буде.

Вони кажуть, що щось розколює країну, особливо наша мова українська розколює країну. Не корупція розколює країну, не мільярди, які вивіз їх лідер Янукович, розколюють країну, не війна на сході розколює країну, не погані дороги, розклює Україну українська мова чомусь. А я вам скажу чому. Вони вважають, що найбідніші люди в країні – це українці. І це правда. Подивіться, хто у нас перший у "Форбсі". Ви ж подивіться, вони вважають нас ледь не бидлом, а свою "російськомовну весну" вважають такою, що зійде над всім світом. А я вам скажу, що насправді, маючи найбільші ресурси в світі, Росія посідає одне з найостанніших місць економічно, маючи найкращий ресурс водний, наприклад, вони псують більшість рік. Та вони і не говорять російською мовою, хоча прийняли такий самий закон у 2003 році. У них є башкири, татари і так далі... ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, хвилину. РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Але, якщо башкир або татарин в Москві почне заповнювати документи башкирською мовою, я думаю, йому дуже швидко в ФСБ або в поліції російській роз'яснять, де, на якій землі він живе. Так я хочу, щоб сьогодні їм стало ясно, на якій землі вони живуть – вони живуть на нашій українській землі! За українську мову! Героям Слава! Від уряду до слова запрошується віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко, який суттєво долучився з урядом до розробки законопроекту. Будь ласка, В'ячеслав Анатолійович. Дякую, пане Голово. Шановні виборці, шановні народні депутати, якщо хтось колись планував знищити українську державу або не дати їй відновитися, то починали зі знищення української мови. Зараз ми маємо ситуацію, коли існує міцна незалежна Україна, але немає закону, який захищає українську мову. Це неприйнятна ситуація, оскільки в такій ситуації Україна продовжує весь час перебувати під загрозою, оскільки українська мова є основним маркером сучасної української ідентичності і, як тепер вже всі розуміють, вагомим чинником національної безпеки. Тому Кабінет Міністрів України від самого початку підтримував законопроект 5670-д, внесений громадськістю через народних депутатів, практично всіх груп і фракцій. Ми стежили за дискусією, яка мала місце під час другого читання, і я можу відповідально заявити, що Кабінет Міністрів України готовий до виконання всіх норм і пунктів, які передбачають участь уряду у забезпеченні… ГОЛОВУЮЧИЙ. В.А. …у забезпеченні реалізації, бюджетній підтримці закону, який зараз буде ухвалений Верховною Радою України. Так само уряд готовий, згідно однієї з норм, які пропонуються, протягом шести місяців внести на розгляд парламенту Закон про захист мов корінних народів та національних меншин. Закон, який зараз розглядається, має тривалі перехідні періоди, він враховує побажання і зацікавленість усіх частин українського суспільства.

Шановні колеги, українці, державники! Протягом 400 років понад 120 раз була заборонена українська мова. І я нагадаю вам, колеги, цю весну 9 років тому, пригадайте, хто був в цьому залі, коли приймався закон Колесніченка-Ківалова. Пригадуєте? З бойовиками, ламаючи зал, ламаючи українське суспільство. Я вітаю Президента України Віктора Андрійовича Ющенка в залі! (Оплески) Дякую, Віктор Андрійович. Дев'ять років тому в мільйонів українців був розпач від того, що ми не змогли захистити мову. А сьогодні ми маємо велику честь. І це честь для кожного з нас, хто знаходиться в цьому залі, проголосувати за Закон про мову. Тут знаходиться українська інтелігенція, на балконі знаходяться українські військові, які прийшли підтримати нас. (Оплески) Письменники, поети, дисиденти. Привітаємо їх!

Через їхні очі на нас дивиться Україна, сьогодні, без перебільшення, на усіх нас дивиться Україна, щоб ми об'єдналися в цьому залі. Тому що мова сьогодні – це щось набагато більше, це питання безпеки і оброни. І Путін бореться, перш за все, за серця і розум українців, а потім приходять танки. Сьогодні ми всі повинні об'єднатися, всі українці в цьому залі. Відставте політичні свої передумови, об'єднаймося сьогодні і покажемо усій Україні, що в питанні мови ми об'єднуємося, мова об'єднує, де мова – там перемога! Сьогодні ми приймемо закон про українську мову! Слава Україні! Перемоги! Дякуємо, шановний пане Андрію. І ми теж дуже раді вітати в сесійній залі Президента Ющенка, який так само дуже багато зробив, Віктор Андрійович, для впровадження української мови, і це теж символічна сьогодні дуже підтримка. Шановні колеги, ми запрошуємо до слова… Отже, колеги, зараз голова комітету. Колеги, увага! Голосування все одно відбудеться за кілька хвилин, до 11, бо ще не всі під'їхали. Я бачу по залі, кількох людей нема. Так, зараз голова комітету, був дуже об'ємний закон, я хочу вам наголосити, що вам усім роздано рішення комітету, зараз роздається. Оскільки закон був об'ємний, голова комітету просить до 10 хвилин. І, колеги, голосування відбудеться об 11 годині, щоб всі були в залі, щоб всі були на своїх місцях. Завершилися виступи від фракцій, зараз до 10 хвилин – Микола Княжицький. І прошу всіх ознайомитись з документами. Будь ласка, Микола. Дякую. Шановні друзі, це справді історичний момент, якого українці чекали століття, тому що століттями українці виборювали право на свою мову. Українці розмовляли своєю мовою, бо, відповідно до перепису кінця ХІХ століття в усіх губерніях Російської імперії, які тоді були на території України, більшість розмовляла українською мовою. Лише в Криму більшість розмовляла кримськотатарською, а українська була на другому місці. Що відбулося потім? Потім відбувся жахливий геноцид українського народу. Спочатку "Розстріляне відродження" 20-х років. Ви пам'ятаєте людей, які загинули тільки через те, що розмовляли українською. Хвильовий, Плужник, Лесь Курбас, Семенко – ці імена можна перераховувати і перераховувати. Жахливий Голодомор. Голодомор, геноцид, який був спрямований на те, щоб людей, які спілкуються українською, було менше. Мільйони українців були знищені через цей жахливий геноцид проти українців. Друга світова війна. Після цього, ви пам'ятаєте, жахливий період русифікації, коли десятки і сотні українців, українських дисидентів, правозахисників були в таборах, коли цілі села Західної України виселяли лише за те (під приводом того, що боролися з бандитизмом), що ці люди спілкувалися українською. В 1989 році нам вдалося відстояти українську мову і ще в Радянському Союзі, але в часи перебудови цей парламент прийняв Закон "Про мову", який потім, на жаль, було скасовано. І ви пам'ятаєте, які протести після цього відбувалися в Україні. Вчора стало відомо, що на території тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської області почали роздавати російські паспорти. І який привід? Привід той, що це підтримується російськомовне населення. Якщо ми не приймемо сьогодні цей закон, через декілька років російські паспорти будуть всюди по Україна, а ті, хто спілкуються українською, будуть в Росії в таборах і тюрмах, так, як це відбувалося раніше. Ми, справді, знаходимося в історичному періоді. Немає держави, яка би будувалася, де би не було української мови. Немає держави, яка була би успішною, не прийнявши Закон про мову. Поляки теж спілкувалися російською, німецькою в імперіях, сьогодні говорять польською. Балтійські країни відновили свої мови, успішно процвітають. Затвердження державної мови – це шлях до щасливого життя українців. Хочу сказати, що наш закон, будучи справедливим до українців, жодним чином не принижує жодні національні меншини, закон вимагає прийняття, і ми вам це обіцяємо – за півроку законодавство про захист мов національних меншин і корінних народів. Ми зробимо все, щоб всі люди, які на Україні, які живуть в Україні, щоб усі громадяни відчували себе вдома. Ми врахували більшість правок народних депутатів. Колеги, ми на три роки перенесли введення в дію адміністративної відповідальності за порушення закону, а за цей час безкоштовно в усіх областях України будуть створені центри, які навчатимуть української мови. Будуть створені державні програми для підтримки освіти українською, для підтримки української культури. Українська мова милозвучна, українську мову українці люблять. Понад дев'яносто відсотків дітей, які пішли в цьому році в школи на Одещині, на Донеччині і на Луганщині, пішли в українські школи. Їхні батьки – військові, які є тут, просять від нас прийняття цього закону. Цей закон, до речі, вводить вводить українську мову в армію, але не вводить жодних санкцій чи адміністративних покарань за те, що хтось з військових раптом не зможе говорити українською. Тому що українські військові хочуть і вже зараз спілкуються українською. Закон не відчують, може, на собі зараз багато людей, але через декілька років, через десять років кожен українець, який живе в Харкові, у Львові, в Донецьку звільненому, в Криму буде відчувати себе вдома, буде відчувати захищеними свої права через те, що його рідною мовою в його державі він вільно спілкується разом з представниками інших народів, які вільно спілкуються іншими мовами в демократичній Україні. Оскільки під час розгляду в другому читанні Верховною Радою України окремі пропозиції та поправки народних депутатів України, враховані головним комітетом, не були підтримані Верховною Радою України, була порушена цілісна структура законопроекту та виникли неузгодження між окремими його положеннями. В зв'язку з цим на виконання доручення Голови Верховної Ради України до проведення голосування щодо прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому Комітет з питань культури і духовності опрацював текст законопроекту з урахуванням результатів обговорення поправок на пленарному засіданні Верховної Ради України під час його розгляду на робочій нараді. З метою збереження цілісності структурних частин законопроекту, усунення суперечностей та внесення редакційних уточнень Комітет з питань культури і духовності сьогодні на своєму засіданні ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України наступне. Редакцію другого абзацу частини шостої статті 23 Закону в редакції поправки 621, запропонованої комітетом, рішенням від 25 квітня 2019 року доповнити умовою про виключення з неї тексту в дужках. Повернутися до розгляду окремих правок, а саме: 48, 49, 50, 52, 53, 59, 73, 130, 147, 168, 197, 203, 204, 246, 281, 282, 419, 420, 421, 423, 466, 621, 621, 645, 652, 653, 792, 856, 871, 896, 898, 898… 898… 900, 911, 1018, 1031, 1072, 1224, 1335, 1383, 1467, 1532, 1535, 1544, 1579, 1584, 1586, 1607, 1616, 1638, 1688, 1705, 1712, 1713, 1840, 1935 та підтримати їх в редакції, запропонованій комітетом згідно з додатком. Прийняти в другому читанні та в цілому проект Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної (реєстраційний номер 5670) в редакції, запропонованій комітетом, за результатами розгляду законопроекту Верховною Радою України в другому читанні з урахуванням усунутих суперечностей між окремими положеннями законопроекту. Додаток до рішення комітету з пропозиціями комітету був розісланий народним депутатам для ознайомлення на офіційні електронні адреси, і зараз відповідні підрозділи Апарату розповсюдили його в залі серед депутатів. Дякую. Шановний пане Голово, В нас ще є 5-хвилинний фільм, де до нас всіх звертаються видатні громадські і культурні діячі України. Дякую. фільм. І, колеги, нагадую всім роздаються документи. Прошу ознайомитися, щоб всі знали точно, за що ми голосуємо. Прошу включити звук.

Тут зібралася вся Україна. Щоб ні в кого не було сумнівів, нам важливо дати голоси, бо Президент Петро Порошенко підтвердив, що він закон підпише. У нас є всі необхідні для цього передумови. Нам важливо тут прийняти рішення. Кожен голос, колеги! Кожен голос! Я нагадаю структуру. Перше наше голосування – ми повертаємось до тих правок, які зачитав голова комітету. Друге наше голосування – це підтвердження тих правок. І вже третє голосування – голосування за сам закон. Колеги, будуть пам'ятати багато років, хто і як голосував цього дня. Я звертаюсь до всіх, до своїх друзів, до всіх фракцій: відставте всі побоювання, кожен Закон про мову, який ми приймали, потім суспільство вітало. Прошу всіх приготуватись до голосування і зайняти робочі місця. У цей історичний момент голосуємо за справедливість, за гідність, за нашу найбільшу силу – голосуємо за мову. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до тих правок, які були озвучені головою комітету Миколою Княжицьким під стенограму. Прошу проголосувати за повернення. Голосуємо! Підтримуємо, колеги. Кожен голос! Голосуємо! Голосуємо за повернення. Прошу підтримати. Українці, голосуємо! За-270 Повернулись. Прошу проголосувати за підтвердження правок озвучених головою комітету. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Кожен голос, на місцях, голосуємо.

За-277 Рішення прийнято. Нас більшає. І тепер я ставлю на голосування проект Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (5670-д) з правками і пропозиціями комітету, які озвучив під стенограму голова комітету Микола Княжицький з подальшими техніко-юридичними правками в другому читанні та в цілому. Голосуємо! Підтримуємо, за Україну! Голосуємо! Підтримуємо! Голосуємо! За Україну! За перемогу українську! За-278 Рішення прийнято. Вітаю Україну! Вітаю всіх українців! Запам'ятайте цей момент. Мова – це перемога!

Колеги, але прошу не розходитись. Зараз буде голосування по включенню в порядок денний сесії. Я хочу подякувати нашій інтелігенції, поетам, письменникам, скільки ви доклали, добровольцям, військовим. Всесвятійший Патріарх Філарет, дякуємо вам! Пане Віктор Андрійович, дякуємо вам, що були з нами в ці важливі хвилини для парламенту. Зараз, колеги, включення в порядок денний для прийняття рішення. Я прошу всіх бути на місцях, це 5 хвилин. Не виходьте! 5 хвилин, питання НАТО і безпекові. Прошу всіх бути на місцях, колеги. Працюємо, парламент працює. І тому, колеги, я ставлю перше на голосування для включення до порядку денного та прийняття рішення проект Постанови про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Україні (10091). Це унікальна річ, що Україна не член НАТО буде проводити в Києві Парламентську асамблею. Я прошу усіх підтримати і проголосувати. Голосуємо. Підтримуємо включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Голосуємо. Колеги, уважно, не розходимося. Голосуємо. За-259 Рішення прийнято. Наступний проект Закону про внесення змін до Закону України про протимінну діяльність (10180). Я прошу всіх, колеги, підтримати, це фінансування наших міжнародних партнерів для розмінування земель, які були заміновані російським окупантом. Прошу голосувати, прошу підтримати, голосуємо "за", за включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. За-237 Рішення прийнято. Наступний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципів прозорості та публічності у сфері формування та реалізації державної військово-промислової політики (10248). Прошу голосувати, прошу підтримати. Це вимога по реформі нацбезпеки і оборони. Голосуємо, підтримуємо,

За-176 Рішення не прийнято. Наступний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання. Колеги, це було непорозуміння, коли ми не прийняли, це дуже важливо, це євроінтеграційний закон, вони всі були у нас на сайті, підтримайте, не збийтеся, як це було попереднього разу. Я прошу проголосувати, підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати, прошу підтримати. Ні, голосуйте, "Самопоміч", голосуйте, це Європейський Союз. Голосуємо, колеги, підтримуємо.

За-261 Рішення прийнято. Наступний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів (10201), Червакова – автор і великий ініціатор цього законопроекту. Прошу голосувати, прошу підтримати включення у порядок денний сесії для прийняття рішення. Голосуємо, підтримуємо! Голосуємо.

Важливе спільне напрацювання уряду і парламенту. Прошу проголосувати і підтримати 9532, включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Голосуємо, підтримуємо. Рішення прийнято. Наступне, проект Закону про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (9417). Включення у порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо! За-233 Рішення прийнято. Отже, колеги, ми можемо перейти до проекту Постанови про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору (№10091). І я запрошую до виступу народного депутата України Юринець Оксану Василівну. Перше голосування – за розгляд за скороченою процедурою. Колеги, поможіть, щоб ми швидше пройшли. За скорочену процедуру. Підтримайте. За скорочену підтримайте, колеги. В нас великий порядок денний. За-185 Рішення прийнято. Пані Оксано, прошу до трибуни. У Парламентській асамблеї НАТО Україна представлена постійною делегацією Верховної Ради України з травня 1992 року, має статус асоційованого члена. Парламентське співробітництво Україна - НАТО є динамічним. свідчать активні контакти між Верховною Радою України і НАТО на високому рівні під час двосторонніх візитів регулярна участь постійної делегації Верховної Ради України у заходах парламентської асамблеї, діяльність Міжпарламентської ради Україна - НАТО, а також організація численних парламентських круглих столів Україна - НАТО. З самого початку російської агресії проти нашої держави керівництво Парламентської асамблеї НАТО неодноразово та послідовно засвідчувало свою підтримку територіальній цілісності України, її незалежності, суверенітету та прагненню іти шляхом демократичних реформ. Керівництво Парламентської асамблеї НАТО демонструє готовність і надалі впроваджувати державну підтримку України, послідовно співпрацювати з Верховною Радою України та поглиблювати партнерство. Така співпраця надасть додаткових можливостей українській стороні поглибити контакти з представниками парламентів держав-членів альянсу, а також розширити взаємодію з парламентами країн асамблеї НАТО. У квітні 2017 року Парламентська асамблея Організації Північноатлантичного договору підтримала ініціативу Верховної Ради України щодо проведення в Україні весняної сесії асамблеї, яка має відбутися у Києві 22-25 травня 2020 року. Проведення в місті Києві сесії Парламентської асамблеї НАТО сприятиме підвищенню авторитету України як у світі загалом, так і на євроатлантичному просторі, зокрема, особливо з урахуванням прагнень нашої держави щодо набуття членства в Північноатлантичному альянсі. Сесія Парламентської асамблеї НАТО складатиметься з цілої низки заходів, зокрема, пленарного засідання, засідання комітетів, протокольних заходів, ознайомчих візитів, тощо. Очікується прибуття понад 600 іноземних гостей, комплексне вирішення питання, пов'язаного з організацією загальнодержавного заходу вимагає залучення зусиль... ...залучення Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, низки міністерств та відомств. З огляду на це вважаємо необхідним запропонувати здійснити підготовку та проведення сесії на основні відповідної постанови Верховної Ради України. Цією постановою передбачено утворити організаційний комітет з підготовки про ведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору, який має розробити відповідний план заходів. Шановні народні депутати, це історичний момент, бо вперше в історії Парламентської асамблеї НАТО і вперше в історії України ця сесія буде відбуватися саме у Києві. Коли у Литві в 2000 році відбулася парламентська сесія, у 2004 році Литва стала членом НАТО. Я хочу всіх вас закликати підтримати цю постанову і дійсно долучитися до історичного моменту творення євроатлантичної інтеграції України. Слава Україні! Прошу, співдоповідь від Комітету у закордонних справах. Голова комітету Ганна Гопко. Доброго дня, шановні українці. Це справді історичний момент сьогодні – ухвалення Закону про мову, про захист і функціонування української як державної. Я пригадую, 19 лютого, коли Дональд Туск, Президент Європейської ради, виступав з цієї трибуни українською мовою. І я думаю, що ухвалення сьогодні цього закону – це також можливість укріплення нашої ідентичності. Це надзвичайно важливо на шляху до ЄС і до НАТО, що ми закріпили в нашій Конституції. Коли ми говоримо про членство майбутнє в НАТО і цю підготовку весняної сесії Парламентської асамблеї в Києві в травні 2020 року, і ми вже до цього готуємося, я думаю, що надзвичайно важливо посилати сигнали нашим партнерам в НАТО, що Україна, яка із жертви російської агресії стала контрибутором європейської безпеки. Ми ідемо в НАТО сильними. Ми ідемо туди із найкращими Збройними Силами України, які кожен день захищають нас і Європу. Я хотіла б сказати, що на початку квітня в Вашингтоні відбулося зібрання до 70-річчя із моменту створення Північноатлантичного альянсу. Уже скоро Північна Македонія буде 30 державою, яка увійде до НАТО. І я дуже сподіваюся, що завдяки нашому сьогоднішньому ухваленню постанови, а також завдяки тому, що є незмінна позиція України, і я сподіваюся, що новообраний Президент разом із своєю командою, і ми запрошуємо його в Комітет у закордонних справах, він миттєво продемонструє готовність продовжити курс на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО. Я дуже сподіваюся, що в грудні, коли у Лондоні відбудеться саміт НАТО, ми зможемо уже посилити наші позиції, ухваливши пакет на імплементацію Закону "Про національну безпеку", а це і реформа Служби безпеки України, це і прозорість закупівель в секторі безпеки і обороноздатності, це і можливість парламентського контролю над спецслужбами. крокуємо впевнено в НАТО. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І тепер ми переходимо до обговорення. Шановні депутати, прошу записатися від фракцій для участі в обговоренні. Прошу провести запис.

Запрошую до слова народного депутата Юрія Березу.

повноправним членом НАТО в 14-му році, зараз би українські діти, українські чоловіки і жінки не гинули на українському Донбасі, ми не мали б мавпячий референдум у Криму, не мали б репресій проти наших братів кримських татар, і взагалі багато речей ми б не мали. Тому історичний шанс, який випав нашій Верховній Раді, яка зробила дуже багато кроків в напрямку НАТО, нам досить важливо того, що наша міжпарламентська делегація зробила все для того, щоб цей захід відбувся все ж таки в Україні. Це один із самих основних показників того, наскільки Альянс може і хоче співпрацювати з країною, яка бажає стати учасником. Досить важливо зараз, щоб ми так, як за мовний закон, надали за цю постанову якнайбільше голосів. Це буде прекрасним сигналом і відповіддю "п'ятій колоні", цим, які не вірять в Україну, які думають і говорять про те, що Україна має існувати тільки в імперії російській. Оцим холуям Кремля це також буде відповідь. І тому я закликаю підтримати цю постанову, проголосувати і все ж таки зробити незворотнім наш рух до ЄС і до НАТО. Дякую. Слава Україні!

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Проект постанови, який зараз на розгляді в парламенті, передбачає проведення сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору в Києві з 22-го по 25 травня 2020 року. Тобто ми приймаємо рішення про проведення заходу, який стосується євроатлантичної інтеграції наших стратегічних партнерів уже для нового скликання парламенту. І я хочу дуже сподіватися, що в новому скликанні парламенту після парламентських виборів тут буде євроатлантична більшість, тут будуть народні депутати, які підтримуватимуть курс на членство України в Європейському Союзі і НАТО. І це дуже важливо – приймати такі рішення вже для нового складу. Щоб таким чином демонструвати, що Україна послідовно буде рухатися до свого цивілізаційного вибору. І насправді вступ України до НАТО є, можливо, навіть важливішим, ніж вступ України до Європейського Союзу. Тому що, забезпечивши безпеку України, маючи сильних стратегічних партнерів і будучи в блоці цивілізованих країн, які підтримують мир і підтримують безпеку, колективну безпеку, це те, що може допомогти Україні вийти переможцем у цій війні, яку розв'язала Росія на території України, окупувала Крим і частину українського Донбасу. Тільки маючи таких партнерів як Організація Північноатлантичного договору ми можемо повернути території, можемо повернути людей і найголовніше – вернути мир в Україну. І нехай ця площадка, за яку ми зараз проголосуємо, сприяє цьому діалогу

Я прошу повернутися всіх у зал. Ми підтримали мову, давайте підтримаємо НАТО тепер. Я прошу голів фракцій подивитись, кого нема, і запросити депутатів у зал. Це був заключний виступ, і ми вже переходимо до прийняття рішення. Наступний Закон буде про протимінну діяльність, надзвичайно важливий. Я прошу всіх повернутися в зал. Нагадаю… Колеги, подивіться, кого нема. Я звертаюся, справді, до вас: подивіться і запросіть в зал. Це була наша ініціатива, надзвичайно важлива. Парламентська асамблея НАТО – це найвищий фактично законодавчий орган Північноатлантичного союзу. Вона проходить почергово у всіх країнах НАТО. Вперше в Україні буде проходити Парламентська асамблея, що буває дуже рідко в країнах нечленах НАТО. Там, де подібні проходили заходи, країни через рік, через два ставали членами НАТО. Це наш шлях, це наша стратегія, тому я прошу всіх дуже відповідально голосувати і бути на робочих місцях, бо ми вже переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Постанови про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору (№ 10091) за основу і в цілому. Колеги, прошу голосувати, прошу підтримати. За НАТО! За Україну! Голосуємо! Підтримуємо, колеги.

Колеги, надто велика ейфорія була в залі. Я прошу всіх повернутися в зал. Прошу по фракціях. Колеги, не виходіть, заходіть в зал. По фракціях. Я знаю. Прошу всіх повернутися в зал, колеги. Я знаю, це велика радість – прийняття Закону про мову, але зараз треба бути в залі, бо питання НАТО є теж надважливе для нас. Я прошу повернутись. До речі, хочу наголосити, поки люди повертаються, що повернення до голосування це є форма, передбачена Регламентом. І коли багато хто говорить, що я повертаюсь до голосувань, що це порушення, говорю відповідально: це не є порушення, це норма, передбачена Регламентом – за повернення. Зараз я поставлю за повернення, а потім знову голосування постанови. Прошу займати робочі місця. Це ті голосування, по яких ми не маємо права помилитись. Подивіться, голови фракцій, можемо переходити, підійшли? Заходіть, сідайте, будь ласка. Отже, ставлю перше голосування: повернення до проекту Постанову про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Україні. Прошу дуже уважно кожного голосувати, дуже уважно. Голосуємо, підтримуємо за повернення. Прошу підтримати. Уважно, колеги, кожен голос. Голосуємо за повернення.

Зараз ми голосуємо проект Постанови 10091 в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Уважно, кожен голос. Голосуємо.

Колеги, вітаємо, це важливе рішення. Наступний проект Закону про внесення змін до Закону України "Про протимінну діяльність в Україні". Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати за скорочену. Колеги, підтримайте протимінну діяльність за скороченою. Там одне речення, яка повна процедура, колеги. 11:25:34 За-170 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Вінника Івана Юлійовича. Доброго ранку, шановні колеги! Дійсно, технічна зміна, на якій наполягають і автори законопроекту про протимінну діяльність, який ми прийняли в минулому році, і, власне, її підтримують наші західні партнери, які сьогодні залучені до фінансування цієї діяльності. Наступна правка, що фінансові ресурси, які залучаються для здійснення заходів протимінної діяльності і за рішенням донора передаються безпосередньо виконавцю, такі заходи можуть здійснюватися безпосередньо по прямих правовідносинах. Безумовно, вони будуть керуватися загальним принципом через центральний орган виконавчої влади, через Національний протимінний центр, вони будуть керуватися на підставі тих нормативно-правових актів. Але дозволяється фінансувати напряму за рішенням відповідного донора. Прошу підтримати цю правку. Тут нема ніякої дискусії.

Будь ласка, народний депутат Курило, прошу вас до слова. 11:27:12 КУРИЛО В.С. Шановні народні депутати! Шановні українці! Я прошу підтримати цей законопроект, тому що він дуже важливий. Він важливий не тільки для тих солдатів, які попадають на ці міни, він важливий для цивільного населення і особливо для дітей. Тому що у нас найбільше, може, страждають від мін, яких понавстановлювали на десятки, на сотні навіть кілометрів, квадратних кілометрів, страждають діти, діти, які безневинні, яким не заборониш скрізь ходити, і, як наслідок, у нас уже є десятки дітей, які або загинули, або стали каліками від цієї мінної війни. Тому моє прохання усіх підтримати. Фракція "Блоку Петра Порошенка" буде голосувати одноголосно за цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за позиція фракції. Шановні колеги, до слова запрошується Тарас Пастух. Він представить позицію фракції "Самопоміч". Прошу. Шановні народні депутати! Фракція "Самопоміч" буде підтримувати даний законопроект, оскільки він повинен був, насправді, бути прийнятим, напевне, ще років 3-4 тому. Тоді, коли міжнародна спільнота готова вже була долучитися фінансово і технічно, щоб допомогти Україні розмінувати ті території, які вже звільнені від загарбницьких військ. Проте, на протязі останніх років досить довго точилася боротьба між тим, хто буде освоювати ці кошти, як їх буде освоювати і, власне, і це бачили міжнародні партнери і постійно зверталися зверталися до України, щоб побудувати прозору процедуру використання тих коштів і дати можливість їм самим також здійснювати контроль за витрачанням тих коштів. В такі редакції, як раніше прописувалися різні законопроекти, у них було, дійсно, достатньо багато зауважень. І ця поправка, яка була в попередньому законопроекті, вона мала зовсім інший зміст. В такому вигляді, як вона зараз прописана, вона, дійсно, дозволить тим донорам, які сьогодні готові допомогти Україні ефективно використати через ті підрядні організації, які сьогодні мають досвід в світі, мають навчений персонал, мають відповідне обладнання і можуть, дійсно, ефективно провести роботу на тій території, яка вже є звільнена для того, щоб вона була безпечною для використання наших громадян. Тому закликаю всіх повернутися, хто вийшов зараз з пленарного залу, на свої робочі місця і підтримати даний законопроект. Шановні колеги, я хочу звернутися. Так, чи є бажаючі від груп і фракцій? Будь ласка, народний депутат Долженков, вам слово. Ви представите позицію "Опозиційного блоку" фракції. Шановні громадяни України, от про що, власне, цей законопроект? Цей законопроект стосується механізму фінансування за рахунок міжнародної допомоги. Україна ж, в принципі, не самодостатня країна. Тут багато говорять про незалежність, але, вибачте, з голим задом незалежність дуже важко завойовувати. Цей законопроект говорить про те, щоб міжнародні фінансові, міжнародні організації, благодійні організації, які виділяють кошти, безпосередньо їх спрямовували підрядним організаціям. Про що це свідчить? Проворовались потому что оці от наші демократи, які піаряться на мові, а коли доходить до справи, то там – там крадіжка, там крадіжка, в "Укроборонпром" крадіжка. Європейці вам, шановні, не довіряють. Ви з одного боку говорите про патріотизм, надіваєте вишиванки, а з іншого боку просто грабуєте за рахунок державного бюджету. Ось про це цей законопроект. Європейці говорять: "Досить, ми кошти будемо виділяти вам, але напряму підрядним організаціям…" Дякуємо. 30 секунд, завершуйте. ДОЛЖЕНКОВ О.В. …ці кошти будуть спрямовуватися не через державний бюджет. Тому ми говоримо про те, що протимінну діяльність необхідно, звичайно, проводити. Але, шановні громадяни, приймаючи ці рішення сьогодні дійсно доленосні, в цей тяжкий час для нашої країни рішення ви лише віддаляєте тих громадян, які живуть на непідконтрольній території. І коли, пані Геращенко, ви говорили про те, що українці отримують російській паспорти, так після цього закону вони… ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, не я говорю про російські паспорти, а Путін підписав злочинний указ про видачу російських паспортів громадянам України. І вибачте, будь ласка, я не говорю, а буду цьому протидіяти на будь-якій посаді. Шановні колеги, я хочу запитати: від груп і фракцій всі бажаючі виступили? Шановні колеги, я також запрошую до слова Першого заступника Голови Верховної Ради України пані Ірину Геращенко. Шановні колеги, я хочу в цій сесійній залі наголосити на тому, що міни сьогодні є ключовим гуманітарним викликом для Донбасу і особливо про це варто знати тим, хто рве на рве на собі косоворотки, захищаючи російськомовне населення Донбасу, але при цьому блокує будь-які гуманітарні рішення, які допоможуть жителям, в тому числі і окупованих територій. Ви знаєте, Україна сьогодні є п'ятою країною в світі по замінуванню після Афганістану, Лівії, Ємену та Сирії. Це страшна інформація насправді: 7 тисяч квадратних кілометрів є замінованими сьогодні. І це наше зобов'язання, української влади і опозиції в тому числі – зробити все для того, щоб мінімізувати ризики для цивільного населення. Колеги, ця норма була прописана в законі, який ми прийняли кілька місяців тому. Але тут у залі якраз кричали про те, що вона начебто корупційна і збили цю норму, і після цього ми отримали листи будь ласка, 30 секунд Тому що, коли ми готували цей закон, ми брали за досвід законодавство відповідно Хорватії, інших країн, де є та сама проблема. Тут мова не йде ні про які крадіжки і ні про яку недовіру до держави, а мова йде про те, що будуть створені відповідні трасти країн НАТО, і ці трасти будуть на пряму допомагати в цивільному саме розмінуванні, і наша з вами відповідальність зараз це підтримати. А сьогоднішній день, колеги, в парламенті голосування тільки підтверджує актуальність гасла Президента Порошенка: "Армія. Мова. Віра" – який може дати Україні насправді так само шанс стати сильною і незалежною. Прошу голосувати "за".

Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, це, безумовно, важливий законопроект для України, для українців. Я сам з Луганщини, знаю, скільки там заміновано і що треба розміновувати нашу українську землю. Але треба контролювати кожну копійку, тому що у чиновників, які виділяли, це губернатор Луганської області, губернатор Гарбуз, якого треба вже давно було посадити: 74 мільйони гривень, які були вкрадені. Я заявляю і роблю цю заяву для того, щоби зареєстрували в ЄРДР і перевірили всі гроші, які були виділені ще в тому році. Дякую. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Колеги, увага! Через дві хвилини відбудеться голосування. Я прошу всіх заходити в зал. В нас виникла певна поправка технічна, на яку було вказано. Зараз від позафракційних я надаю слово Юрію Левченкові. Він під стенограму зачитає її. Я прошу всіх бути уважними, і ми проголосуємо з цією поправкою. Але голів фракцій я прошу всіх заходити в зал, в залі має бути більше людей. Включіть мікрофон Левченкові, після його виступу – голосування. Будь ласка, пане Юрій. 11:35:54 ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Бачите, це те, що відбувається, якщо поспішаєш дуже сильно. Я, до речі, нагадую вам, що в нас по Регламенту, ми не мали права зараз розглядати цей законопроект, ми мали розглядати його на вечірній сесії. Ну, але разом з тим, законопроект правильний, але в ньому є технічна проблема. Третій абзац частини другої статті 8 суперечить другому абзацу. Прямо. Тому для того, щоби він не суперечив другому абзацу, треба додати до другого абзацу, який зараз звучить наступним чином: "Залучені від донорів фінансові ресурси зараховуються в спеціальний фонд Державного бюджету за відповідними бюджетними програмами". До цього треба додати: (кома) крім випадку… крім випадку, окресленому в частині третій…

Я прошу заходити в зал. Колеги, нас недостатньо в залі. Отже, колеги… Колеги, хочу вам наголосити, цей закон дає змогу залучити донорські кошти від наших партнерів з Японії, з Британії, з Євросоюзу, Сполучних Штатів наших земель, які були заміновані російським агресором. І тому я закликаю усіх, усі фракції, хто дбає про Донецьк і Луганськ, хто дбає про жителів Донецька і Луганська, підтримати, колеги. Готові до голосування? Запросіть в зал. Будь ласка, Вінник. Одна хвилина і голосуємо.

з комітетом. Отже, ми можемо вийти на позитивне рішення. Благаю вас, не виходіть. Ну, що робиться в головах людей, які виходять із залу під час голосування таких законів? Можна сто раз говорити про підтримку наших громадян, а коли від нас треба рішення нас нема в залі. Колеги, приготувалися до голосування, і я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про протимінну діяльність в Україні" щодо удосконалення механізмів залучення фінансування заходів протимінної діяльності (№10180) з поправкою, яку озвучив під стенограму представник комітету Іван Вінник, за основу і в цілому. Прошу голосувати і прошу підтримати. Колеги, всіх прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, підтримуємо відповідально кожен голос, голосуємо.

Я побачив. Це означає, що кожен, хто виходить з залу сьогодні, і зараз в ці секунди… Зараз за повернення буде. Прошу всіх зайти в зал. Хочу наголосити – сьогодні наш побратим Костянтин Усов, будучи з травмованою ногою, приїхав в зал працювати. Це приклад для усіх депутатів. Колеги, будь ласка, займіть робочі місця. Зараз - на повернення, а потім ставлю закон. Прошу всіх приготуватися. Я ставлю перше голосування за повернення до проекту Закону 10180. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За повернення. Кожен голос. Голосуємо. Підтримуємо. За розмінування, за наших громадян. Заходіть в зал. Повернення до голосування не є порушенням Регламенту. Повернення до голосування чітко передбачене українським Регламентом. Якщо хтось зазначив з залу, що в нього не спрацювала картка або він не встиг проголосувати, Голова Верховної Ради України зобов'язаний повернутися до голосування. Зрозуміло. Кожен голос. Займіть робочі місця. Перше голосування – за повернення до проекту Закону про протимінну діяльність в Україні. Прошу голосувати, прошу підтримати. Протимінну діяльність, будь ласка. Голосуємо вже. Прошу підтримати. Голосуємо за повернення. Уважно, колеги, кожен голос. За-238 Повернулися. Тепер я ставлю проект Закону 10180 за основу і в цілому. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Кожен голос. Голосуємо, колеги. Підтримуємо. Голосуємо. Наші громадяни, які на передовій сьогодні, потребують нашої підтримки. За-234 Закон прийнято. І, колеги, тепер ми переходимо до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання. Колеги, попередній раз вийшло непорозуміння з цим законопроектом. Я прошу вас зараз усім його підтримати. Це надважливий законопроект для європейської інтеграції України. Перше голосування. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, підтримуємо!

стосовно імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання. Ми всі з вами дуже добре пам'ятаємо, я хотів би кожному подякувати, хто голосував за законопроект 6235. Буквально два місяці тому назад нам не вистачило декілька голосів для того, щоб проголосувати його в цілому от. Ми доопрацювали той законопроект і разом з нашими колегами депутатами зареєстрували новий законопроект з певними доповненнями і зауваженнями. І буквально декілька днів тому назад ми розглянули на комітеті законопроект 10183, де врахували всі ті зауваження, які були з боку інших колег наших народних депутатів. І наш комітет прийняв рішення проголосувати його в першому читанні, а також із скороченою процедурою до другого читання. Тому я не хотів би, як то кажуть, витрачати багато часу. Стоїть дуже багато законопроектів сьогодні на розгляді. Деякі колеги підходили стосовно другого читання. Я хотів би відразу сказати, чому перше читання: тому що є застереження з боку колег з фракції "Самопомочі". Тому я розумію, що за основу і в цілому ми його не зможемо проголосувати. Тому я хотів би запропонувати парламенту проголосувати законопроект відповідно до рішення комітету. Дякую. Колеги, надважливий закон! Зараз я включаю: два – за, два – проти. Давайте ми коротко проговоримо його і швидко приймемо. Тільки за основу. Я всім критикам говорю: лишень за основу. Будь ласка, два – за, два – проти.

Ленський, будь ласка. Від Радикальної партії Галасюк. Будь ласка, пане Галасюк. 11:45:36 ГАЛАСЮК В.В. Дякую. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, закликаю вас підтримати цей надзвичайно важливий законопроект, він є частиною пакету законопроектів, які ми називаємо "промисловим безвізом", тому що він є елементом дорожньої карти, щоби поліпшити доступ української продукції на експортні ринки. Його треба обов'язково приймати, він є дуже важливим. Але це є не єдиний закон, який треба негайно приймати, тому що нам треба системно перебудувати українську економіку з сировинного

Передбачити в державному бюджеті фінансування для сертифікації і участі в закордонних виставках українських виробників, тому що Туреччина так підтримує своїх експортерів, Польща так підтримує своїх експортерів, а українська влада безпорадно дивиться, як українська економіка продовжує бути сировинною і поглиблює бідність в країні. Тому команда Олега Ляшка пропонує підтримати цей важливий законопроект, раз. І два. Провести в парламенті "день промислового розвитку", на якому розглянути ті законопроекти, на яких наполягають виробничі асоціації: Федерація роботодавців України, УСПП, Українська бізнес-асоціація. Мова йде про промисловий пакет реформ: "Купуй українське, плати українцям", індустріальні парки, безкоштовне приєднання до інженерних мереж, це здешевлення кредитів для українських виробників, це інвестиційні стимули для залучення в Україну коштів на розвиток економіки, це нові робочі місця Українців з високою заробітною платнею. Підтримайте! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Зараз заключний виступ. Зараз від "Блоку Петра Порошенка" Мельник Сергій Іванович. І я прошу усіх заходити в зал, колеги. 11:47:53 МЕЛЬНИК С.І. Шановні колеги, я закликаю всіх підтримати цей законопроект. Насправді, він дійсно дуже важливий для українського виробника. Коли ми прийняли Закон "Про технічні регламенти та оцінку відповідальності", ми дуже зробили важливий крок. Проте, на жаль, уряд своєю постановою не до кінця врегулював порядок і правила проведення обов'язкового страхування професійної відповідальності відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяну третім особам. І пунктом 8 було передбачено, що має бути нотаріально засвідчена копія договору про обов'язкове страхування професійної відповідальності за шкоду. Тому сьогодні, якщо ми приймаємо, для того, щоб наші українські виробники могли експортувати продукцію і забезпечити високий рівень якості, і це дозволить наповнити український бюджет. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, зараз заключне слово Ірини Геращенко. Я звертаюсь до усіх народних депутатів заходити в зал. Хочу також повідомити, що після цього голосування було прохання включити Закон про капеланів тільки в порядок денний сесії. І я поставлю цю пропозицію. Зараз хвилину Ірині Геращенко, і переходимо до голосування. Заходіть в зал. Будь ласка, пані Ірина. 11:49:20 ГЕРАЩЕНКО І.В. Друзі, ви знаєте я дуже щаслива чути таке об'єднання залу навколо цього законопроекту, він є надзвичайно важливим, дійсно, в першу чергу для українського товаровиробника, який сьогодні змушений за десятки тисяч євро чи доларів купувати ліцензію для виходу на європейські ринки. Я закликаю залу зараз проголосувати його за основу і в цілому, тому що це насправді є економічна угода про асоціацію. Ми з вами розглянули цей закон і завалили його через недостатність тоді голосів у залі. І сьогодні малий і середній бізнес, який намагається вийти на нові ринки збуту в Європейський Союз, країни, благає парламент насправді. Ну, давайте дамо їм шанс. Ми ж все прийняли. Цей закон… Нас не було в залі. Це наша відповідальність. І сьогодні я дякую всім фракціям, які це підтримують. Друзі, це нова угода, але економічна про асоціацію, яка захищає українського виробника! Давайте ми сьогодні проголосуємо його за основу і в цілому. Дамо хвилину, зараз пану Кривошеї слово, щоб він під стенограму вніс певні речі, які об'єднають залу. І ми просто отримаємо сьогодні великі аплодисменти від всіх регіонів України, від середнього бізнесу – тих людей, які створюють робочі місця, наповнюють сьогодні український бюджет, великі аплодисменти і підтримку. Я звертаюся до Голови Верховної Ради з проханням підтримати цей закон за основу і в цілому сьогодні. Дякую. Дякую вам. Колеги, ми поставимо за основу. Якщо буде підтримка – поставлю в цілому. Кривошея – 30 секунд. І, колеги, заходіть в зал, не жартуйте, заходіть в зал. Голови фракцій, зберіть депутатів в залі. Автор закону – Кривошея, 30 секунд. я хотів би до цього повернутися. Але, так чи інакше, є рішення комітету. Давайте проголосуємо за основу його. Але, якщо не буде в цілому… Якщо буде можливість в цілому – то тільки з редакційними правками для того, щоб не було потім ніяких моментів. Дуже щиро дякую, Отже, колеги, ми переходимо до прийняття рішення. Я хочу вам нагадати, кожен на ефірах говорить про євроінтеграцію. Це один з фундаментальних законів, необхідних для виконання Угоди про асоціацію. Зайдіть в зал, колеги, не будьте зараз в ложах. Пан Олександр, якщо можна. Колеги, хто є в ложах, поверніться в зал, будь ласка. Щоб не було такої ганебної практики, як попередній раз, коли нас просто банально не було в залі. Отже, перше голосування. Я ставлю за основу. Дякую всім, дякую за розуміння. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання (10183). Перше голосування – за основу. Прошу голосувати. Прошу підтримати. За основу. Голосуємо. Підтримуємо, колеги. Уважно! Кожен голос! За основу голосуємо. Підтримуємо. За-241 Рішення прийнято. Була пропозиція: в цілому з техніко-юридичними правками. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати. Прошу голосувати.

Колеги, але що я попрошу: скорочена процедура до другого читання. (Шум у залі) Колеги, бо таблиці треба роздати за 10 днів, ви це знаєте. Я поставлю – зал вирішить. Просить комітет мене проголосувати за скорочений розгляд до другого читання. Хто підтримує, прошу голосувати.

Рішення не прийнято, колеги. Отже, проект Закону 10183 прийнятий за основу. Колеги, у мене є велике прохання. Увага! У нас стоїть по порядку денному наступний проект ратифікації Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з постачання питної води у Маріуполі. Нам Франція дає кошти, щоб зробити у Маріуполі… очистити воду. Це наш обов'язок перед громадянами. Я переходжу до проекту Закону про ратифікацію 0218. І я прошу перше голосування за скорочену процедуру. Голосуємо. Підтримуємо. За скорочену. Це дуже проста ратифікація, це можливість французам дати гроші українцям для чистої питної води в Маріуполі. 11:54:45 За-214 Рішення прийнято. Запрошую до слова Марію Іонову. Секундочку. І потім голосуємо. Доброго дня, шановний пане Голово, шановні народні депутати, Комітет з питань європейської інтеграції на своєму засіданні розглянув проект Закону ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з постачання питної води у місті Маріуполі. Ви знаєте, яка важка ситуація склалася з питною водою в місті Маріуполі, ми залежимо, це місто залежить від "Вода Донбасу", яка знаходиться на тимчасово окупованій території. Тому ця ратифікація договору, вона дасть можливість залучити 64 мільйона євро, що надасть змогу запровадити в місті Маріуполі сучасний комплекс саме з очистки та знезараження води з метою забезпечення населення та підприємств якісною питною водою і провести саме модернізацію існуючої системи центрального водопостачання та водовідведення, а також створити резервні джерела водопостачання міста на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Тому відповідно до Рамкового договору проект передбачає розробку саме генерального плану по вдосконаленню системи водопостачання та водовідведення міста Маріуполь до 2040 року, і кредит надається на строк 30 років, включаючи пільговий період 10 років, і процентна ставка за кредитом становить нуль річних. комітет вважає за доцільне ратифікувати зазначений рамковий договір, і він узгоджується з рішенням Головного науково-експертного управління Верховної Ради. Прошу підтримати і дуже дякую за увагу, тому що ми сприятимемо вирішенню як соціальних, так і екологічних проблем міста. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я включу обговорення. Але благаю вас, максимально лаконічно. Прошу: два – за, два – проти. І не виходьте з залу. Вимагають слово, пане Максим. Але прошу дуже коротко. Від "Блоку Петра Порошенка" Лубінець. Коротко прошу. Я закликаю весь зал підтримати цей законопроект, бо дійсно не тільки… Це надасть можливість Маріуполю дійсно привести в порядок водопостачання. І хочу сказати, що це буде показник підтримки нашого міста Маріуполь. Так само хотів би звернути увагу всіх колег на те, що є проблема взагалі з комунальним підприємством "Вода Донбасу". У нас кожен день є загроза того, що КП "Вода Донбасу" буде відключено від електромережі. Тому терміново так само прошу народних депутатів включитись. Є розроблений законопроект, включитись і проголосувати в цілому, щоб вся Донецька область не була відключена від води.

Із 2014 року, коли наша команда, зокрема Дмитро Лінько, Андрій Лозовой, Ігор Мосійчук, інші українські патріоти зробили все для того, щоб українське місто Маріуполь було звільнене від окупації, ми тримаємо під опікою розвиток цього чудового міста. Ключове – це зв'язок із Маріуполем. За нашою пропозицією в бюджеті на цей рік виділено мільярд гривень на ремонт дороги від Запоріжжя до Маріуполя. Ми звернулися до уряду, до Генерального штабу, до Міністерства оборони із пропозицією відновити авіаційне сполучення із містами Бердянськ і Маріуполь. За нашою пропозицію "Укрзалізниця" нарешті поставила нові поїзди до Маріуполя і скоротила термін руху поїзда з Маріуполя до Києва і назад до 14 годин, раніше майже добу добиралися люди в теплушках старих із Маріуполя до Києва. За нашою пропозицією за останні 2 роки на Маріуполь виділено більше 200 мільйонів гривень субвенцій на соціально-економічний розвиток. Зокрема, відкрито новий дитячий садок на Волонтерівці, відремонтовано капітально технічний ліцей чудовий навчальний заклад, Центр творчості дітей для маріупольських, відремонтовано 1-у лікарню, дитячу лікарню у Маріуполя і в планах ще багато цих заходів. Я хочу подякувати меру Маріуполя Вадиму Бойченку і всій міській команді, яка потратила кілька років на те, щоб знайти кредитні ресурси і забезпечити Маріуполь чистою питною водою. Для нас це стратегічне питання, для функціонування Маріуполя щоб жителі Маріуполя пили чисту питну воду. Тому наша команда голосує за ратифікацію цієї угоди, і 64 мільйони євро будуть спрямовані на забезпечення Маріуполя чистою питною водою. Маріуполь, ми з тобою! Колеги, заключний виступ, і переходимо до голосування. Прошу всіх зайти в зал, прошу всіх запросити в зал для голосування. Нагадаю, після цього голосування я поставлю пропозицію тільки включити в порядок денний сесії Закон про військове капеланство, щоб комітет міг розглянути, і потім ми підемо на перерву. Зараз два голосування. Отже, від "Народного фронту" заключний виступ Величкович Микола. Коротко, і переходимо до голосування. 12:00:34 ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. "Народний фронт" буде підтримувати цю ратифікацію. Закликаємо всіх наших колег також підтримати, і щоб наші маріупольці отримали чисту воду. Ми за наших громадян. Підтримайте. Отже, колеги, я продовжую засідання до завершення розгляду. Підтримаємо Маріуполь, покажемо, що Україна єдина і наші серця з ними. Я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з постачання питної води у Маріуполі (0218) за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, кожен голос, підтримуємо. Не виходьте зараз, голосуємо. За-258 Рішення прийнято. І, колеги, пропозиція включити в порядок денний сесії проект Закону про військове капеланство, щоб комітет міг його просто розглянути, щоб вони могли просто його розглянути. Отже, я ставлю на голосування пропозицію, включити в порядок денний сесії проект Закону про військове капеланство (10244 і 10244-1). Прошу голосувати, прошу підтримати, голосуємо.

За-213 Колеги, ще раз поставлю. Ще раз. Проект Закону про військове капеланство, включення у порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо! Голосуємо! Це тільки у порядок денний сесії включення, щоб комітет міг розглянути. Голосуємо.

Я поставлю заключний раз, колеги. Три голоси! Я вас прошу! Це, дивіться, я не буду його ставити сьогодні, тільки включити. Тільки включити, колеги. Підтримайте! Є, так? Підійшли. Сідайте. Я ставлю пропозицію включити у порядок денний сесії проект Закону про військове капеланство (10244, 10244-1). Якщо буде воля, розглянемо його після обіду. Якщо буде така політична воля. Прошу голосувати, прошу підтримати. Підтримаємо військових капеланів. Голосуємо! Підтримуємо! Включення у порядок денний сесії для прийняття рішення. Голосуємо.

Рішення прийнято. Комітету даю доручення розглянути. І я до оголошення запрошую пані Ірину Геращенко, бо багато хто не встиг проголосувати за мову. В нас насправді більше просто не всі встигли, не у всіх працювала картка. Будь ласка, пані Ірино. 12:03:51 ГЕРАЩЕНКО І.В. Так, колеги, дійсно, до президії надійшло дві заяви: від народного депутата Пономарьова, який під час голосування не спрацювала його картка, і він просить вважати його голос за проект Закону 5670-д, про функціонування української мови як як державної, як "утримався". І принципово для народного депутата Олександра Сугоняки, в якого також не спрацювала картка, просить зарахувати його голос за проект Закону про забезпечення функціонування української мови як державної (№ 5670-д)

зараз, згідно Регламенту, я змушений оголосити перерву на 30 хвилин. О 12:35 я всіх запрошую в зал для продовження нашої роботи.

ми голосували включення в порядок денний сесії, у нас набрав велику кількість голосів проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів 280 голосів майже, ми маємо шанс зараз прийняти його. Потім прийняти два урядових законопроекти, які передбачають величезну кількість допомоги Україні – 500 мільйонів, і потім – по реформі парламенту. Але щоб ми змогли цей пройти, колеги, щоб ми мали достатньо часу, нам вкрай важлива скорочена процедура. Як ми зараз ввійдемо в годинний розгляд за довгою процедурою, ми не встигнемо ні урядових, ні реформ парламенту. Прошу… от чому я прошу зараз 150 голосів. Я звертаюсь з проханням, колеги. Кожен з вас буде приймати рішення. Отже, колеги, я нагадаю, ми включили 10201-1, і зараз я запропоную розглянути його за скороченою процедурою. Це нам дасть шанс зробити більше. Якщо це буде годинна, нам буде менше шансу, тому, можливо, ми трошки забудемо про опозицію-неопозицію, а підтримаємо гуртом. Колеги, прошу зайти в зал. Прошу приготуватися до голосування. Отже, перше голосування. Це дуже простий, технічний закон. Простий, Прошу запросити всіх з кулуарів. Я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону 10201-1 ми розглянули за скороченою процедурою, колеги. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Його підтримали ніби всі. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. За-116 Колеги, ви мені скажіть – увага! – в когось є застереження до цього закону? Чи це просто… Нема. Так, правда ж? Тоді, колеги, давайте ми почекаємо вже 30 секунд. Я прошу всіх зайти в зал. Заходимо в зал, покличте їх. Колеги, я ще раз хочу, в нас сьогодні гарна і світла атмосфера в залі. Ми маємо порядок денний. Нагадаю: Закон про збереження українських лісів, потім – 2 урядових, потім – 3 реформи парламенту, потім – ПЕК, паливно-енергетичний комплекс, зокрема "зелені" тарифи, про які багато хто говорив. Але щоб його пройти, той порядок денний, ми не можемо йти в повну процедуру, це займе годину. Ми дуже чесно протягом трьох тижнів розглядали правки. Зараз час для більш динамічної роботи. Тому, колеги, я прошу всіх зайняти робочі місця, приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону про збереження українських лісів (10201-1) ми розглянути за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Кожен голос, підтримайте, підтримайте, колеги. Голосуємо. Я поставлю третій заключний раз. Але ті, що утримуються, скажіть, друзі, хіба у вас є застереження? Покажіть по фракціях. Ще раз зараз поставлю. Так, колеги, я звертаюся до друзів своїх, підтримуємо, щоб ми швидко, динамічно могли пройти. Це просто об'єднуючий закон, по якому ми зможемо всі змобілізуватись, а потім вже пройти урядові закони. Це просто є нам шанс змобілізувати весь зал. Будь ласка, займайте робочі місця, бо час стікає просто неминуче швидко. А це час наших шансів, нашої роботи. Зараз голоси будуть. Це перемога. Заходіть. Не виходіть, будь ласка. Зайдіть, проголосуйте. Готові, так? Все. Добре. Хлопці, я вас попрошу, якщо нема застережень, може, підтримаєте. Андрій, Юрко! Можливо, якщо можливо Отже, колеги, я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів (10201-1) розглянути за скороченою процедурою. І прошу всіх підтримати. Справді дуже щиро прошу всіх підтримати. Голосуємо. Підтримуємо, колеги, незалежно від фракцій підтримуємо. Голосуємо колеги. Кожен голос. Голосуємо. Голосуємо, колеги, включаємо. За-176 Рішення прийнято. Це перемога. Ні, ні. Запрошую до слова народного депутата України Червакову Ольгу Валеріївну. І прошу лаконічно. Будь ласка. Дякую. Доброго дня, шановні колеги, це суто технічний законопроект, він дуже короткий і він спрямований на виправлення парламентської помилки, якої ми припустилися, на жаль, восени минулого року, коли голосували за Закон щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів. Цим законом було встановлено грошовий еквівалент для настання кримінальної відповідальності по 246 статті Кримінального кодексу "Незаконна порубка лісу". Цим грошовим еквівалентом є зараз на даний момент 2 тисячі неоподаткованих мінімумів – це істотна шкода, і 5 тисяч неоподаткованих мінімумів – це тяжкі наслідки при порубці лісів. Але зрада криється в тому, колеги, що в даному випадку в кримінальному процесі застосовується не 17 гривень мінімум як в адміністративному. А 960 гривень – це розмір соціальної пільги, це роз'яснення міститься в "Перехідних положеннях" Податкового кодексу. Таким чином, це такий суспільно небезпечний вид злочину, як незаконна порубка лісів, в нас передбачена відповідальність, що вона настане, кримінальна відповідальність, тільки в тому разі, якщо "чорні" лісоруби нарубають на 2 мільйони гривень, це майже близько 1 гектара лісу. Тільки за гектар лісу, не менше, настає кримінальна відповідальність. Шановні колеги, це зв'язало руки і прокуратурі, і судам. За три місяці цього року було закрито 31 кримінальну справу вже судами, це справи з готовими підозрами. Цим законопроектом ми пропонуємо просто механічно повернути і вписати в закон те, що ми мали на увазі, а не те, що ми, на жаль, наробили. Прошу підтримати цей законопроект, він дуже важливий для того, щоб українські ліси перестали безконтрольно винищуватися. Дякую за увагу. Дякую. Запрошую до співдоповіді голову Комітету з питань промислової політики та підприємництва народного депутата Віктора Галасюка. Кіралю. І особливо дякую за те, що відкликали базовий законопроект для того, щоби провести оцей альтернативний для того, щоби повністю узгодити всі позиції. дуже щільно опрацювали редакцію з Головним юридичним управлінням, і його треба негайно приймати в цілому. Шановні колеги, дві основних норми, які містять цей законопроект. Це понизити зависокий грошовий еквівалент шкоди, який є умовою настання кримінальної відповідальності, тому що дійсно має місце, про що казала пані Червакова, що 17 гривень – це неоподаткований мінімум доходів громадян в Кримінальному кодексі для визначення розміру штрафу, але для кваліфікації кримінального злочину діє спеціальна норма, яка превалює над базовою, там це 960 гривень. Тому треба виправити цю колізію. Більш того, законопроект додатково вдвічі підвищує адміністративну відповідальність за незаконну порубку лісу, порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг. Шановні колеги, Комітет з питань промислової політики і підприємництва розглянув цей законопроект і рекомендує парламенту прийняти його в першому читанні за основу та в цілому як закон з техніко-юридичним опрацюванням. Я хочу також наголосити, що, безумовно, ми не зупинимося на цьому в сфері розвитку української лісової промисловості. Тому що при однаковій площі лісів з Польщею Україна виробляє в 11 разів менше товарної продукції з лісу. І це треба докорінно виправляти. Тому найближчим часом ми плануємо все-таки провести в парламенті заборону експорту дров і провести Закон про ринок лісу, який забезпечить всіх реальних виробників сировиною без корупції, без бюрократії і без жодного зволікання. Все, завершили, так? Дякую. Переходимо до обговорення за скороченою процедурою. Я прошу провести запис: два – за, два – проти.

Запрошую до слова народного депутата Михайла Бондаря. 12:50:23 БОНДАР М.Л. "Народний фронт" буде підтримувати цей закон. Ми будемо все робити для цього, щоб зберігати наші ліси. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу до слова народного депутата Ігоря Луценка. Шановні колеги, ну, мало того, що наші корумповані правоохоронні органи займаються тим, що кришують незаконні вирубки лісу. Мало того, що лісове господарство, котре державне, воно так само займається цим нелегальним бізнесом. Мало того, що митниця і інші органи в цій темі, так ще й парламент допустився такої прикрої помилки. сподіваюсь, що це була випадковість. Але в будь-якому разі наш обов'язок цю випадковість виправити так, щоб настала хоча б формальна можливість притягати тих, хто нищить потенціал нашої країни, хто знищує природу, "легені" наших міст і сіл, щоб хоча б ті боялися закону і норм права. Бо зараз, зрозуміло, що ніхто не поспішає ловити тих лісорубів, що багато хто з правоохоронців у долі, але хоча б формальний привід для того, щоб звичайні громадяни кудись скаржилися і сказали: дивіться, тут відбувається злочин, кримінальний злочин. Потрібно цю ситуацію повернути. Наш парламент мусить не сприяти лісорубам, а навпаки їм заважати, хоча б таким способом, який у нас є. То ж, друзі, давайте виправимо нашу таку прикру недолугість і проголосуємо за цей законопроект. Фракція "Батьківщина" його однозначно підтримує. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Сергія Кіраля. 12:52:09 КІРАЛЬ С.І. Дякую, пані головуюча. Фракція об'єднання "Самопоміч", звичайно, буде підтримувати виправлення цієї помилки, незважаючи на те, що, можливо, комусь і хотілося, щоб ці 33 кримінальні справи були закриті, але, дійсно, помилки треба свої виправляти. Тому що, на жаль, попереднім законом було встановлено, дійсно, занадто високий поріг визначення істотної шкоди, після якої наступає кримінальна відповідальність: це більше 2 мільйонів гривень для злочинів середньої тяжкості і поза 4-4,5 мільйони – для складних або вирубки у великих обсягах. Натомість я б хотів ще раз наголосити, що ми зараз будемо голосувати за законопроект альтернативний Ольги Черваковою, до якого я також долучився співавтором. Але дати відповідь тим громадським активістам і співавторам мого основного закону, який ми, дійсно, вчора відкликали за рішенням комітету та наполяганням секретаріату, що цей закон абсолютно включає всі норми головного законопроекту, вирішуючи цю проблему, але й також доповнює його, встановлюючи… вдвічі збільшуючи штрафи за кримінальну кримінальну відповідальність і усуваючи певні диспропорції між адміністративною та кримінальною відповідальністю. І ще раз хотів би подякувати тим громадським активістам, зокрема Сергію Потоцькому з Центру моніторингу влади, а також доценту юридичного права з Києво-Могилянської академії Хавронюку Миколі Івановичу, які місяць тому звернули мою увагу на цю проблему і допомогли швидко і оперативно відреагувати, зареєструвавши основний законопроект. Сьогодні ми маємо альтернативний, він кращий, він збалансованіший. Тому закликаю весь зал сьогодні його підтримати і проголосувати, і вирішити цю проблему. Дякую вам. Дякую. І запрошую до останнього виступу від фракцій народного депутата Олексія Мушака. 12:54:09 МУШАК О.П. Шановні колеги, підтримуємо цей закон активно і рухаємось до важливого сьогодні законопроекту про тимчасові слідчі комісії. Парламентський контроль має бути відновлено і реалізовано. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ще, будь ласка, одну хвилину для Юрія Левченка. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. От, дивіться, от розгляд цього законопроекту – це чудовий показник того, наскільки абсолютно недієздатною є ця Верховна Рада України. Справа в тому, що чому з'явилася ця проблема. Ця проблема з'явилася, тому що просто-напросто переплутали, ну, це в кращому випадку, переплутали, а яким чином в Кримінальному кодексі визначається неоподаткований мінімум доходів громадян, який розмір, власне кажучи, цього неоподаткованого мінімуму, так. І прописали абсолютно сміхотворні цифри, числа для визначення санкцій в Кримінальному кодексі. І тут постає питання: от для виборців, чи є для виборців різниця, той факт або тут сидять дурні, або тут сидять злодії. Різниці немає, результат такий самий. Мені здається, просто розгляд цього законопроекту вкотре показує на те, що ця Верховна Рада не дієздатна і вона мала бути ще розпущена кілька років тому. І навіть зараз, коли виправляють помилку, все одно лишають сміхотворні штрафи штраф від 6 до 14 неоподаткованих мінімумів, це коли неоподаткований мінімум тут визначається 17 гривень. То що ж це за штраф – 150 гривень? Ну, вибачте, будь ласка… Отже, колеги, ми завершили обговорення. Зараз дам хвилину, через хвилину… А, "Опозиційний блок" не виступав? Добре, одна хвилина. Добре? Пан Долженков. Добре. І Шахов – одна хвилина. Колеги, запрошуйте всіх в зал, будь ласка. Шановні громадяни України, шановні колеги, безперечно, "Опозиційний блок" буде підтримувати будь-які законодавчі ініціативи, які спрямовані на посилення боротьби з незаконною вирубкою лісів. Але натомість хотів би сказати, що, мабуть, переважна більшість в Верховні Раді, особливо члени коаліції, мабуть, і дурні і злодії, використовуючи лексику представника "Свободи". Тому що, на жаль, того ефекту, який хотіли б досягти у вигляді заборони експорту лісу-круляка у вигляді розвитку переробної промисловості в сфері обробки деревини, так і не було досягнуто. Тому, на жаль, ці міри не є системними і комплексними, в цілому вони не змінять ситуацію. Але посилювати санкції, безумовно, потрібно, але цього недостатньо. Дякую. Колеги, ну, вже ж закінчились виступи. Добре, від фракцій, але по хвилині, колеги. І, дивіться, у нас же великий порядок денний, давайте дуже коротко. Від Радикальної партії Галасюк, потім – Шахов, потім голосуємо. І запрошуйте людей в зал, будь ласка. Галасюк. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, мораторій на експорт лісу-кругляка, який ми з вами запровадили в цьому залі на 10 років, діє і діє дуже ефективно. Ми ретельно відслідковуємо статистику Державної фіскальної служби. І я вам можу доповісти, що лише за перший рік дії мораторію інвестиції в деревообробку України зросли більш ніж вдвічі. Це мільярди здорових інвестиційних коштів, а не кредитів МВФ. Сьогодні ці інвестиції потрібні Україні як повітря. Більш того, на 4 мільярди на рік збільшився несировинний експорт, а це є меблі, півмільярда додаткових надходжень до бюджету. А ці ефекти були б ще більші, якщо б не було лазівок, які кришує нинішня влада, щодо контрабанди лісу-кругляка. І тому команда Радикальної партії пропонувала і наполягає на запровадженні заборони експорту дров. І цю норму треба прийняти в парламенті, щоб ефективність мораторію була ще більша, ще на 30 відсотків можна її підвищити. Тому підтримуємо цей закон в цілому і … Дякую. Колеги, заключний виступ, Шахов від "Волі народу". І переходимо до голосування. Я прошу усіх голів фракцій запросити депутатів в зал, через одну хвилину – голосування. Шахов. Шановні колеги, Сергій Шахов політична сила "Наш край". Цей законопроект найважливіший сьогодні для нашої держави. Якщо раніше ми купували молоко в дворах, сьогодні воду, то скоро будемо повітря в пакетах купувати, ви розумієте. Сьогодні вирізали всі ліси. Коли я їду з округу з Луганщини, везуть "зеленку" повністю, такі брила везуть. Коли я приїжджаю в Станично-Луганський район, 3 роки не можуть прибрати 20 гектарів сухого лісу, не можуть роздати дрова людям, просто-напросто. Короїд поїв всі дерева і перекинувся на зелений ліс. Це катастрофа екологічна в нашій державі. негайно треба сьогодні звернути увагу взагалі на всіх злодіїв, лісорубів, які рубали ліс там, де сьогодні нібито йде війна, прикриваючись вибухами і взривами. Дякую. Політична сила "Най край". Ми будемо підтримувати цей законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх народних депутатів, я ще раз наголошую, усіх народних депутатів перейти в зал. Колеги з лож, зараз ми будемо голосувати, я прошу всіх приготуватися до голосування, прошу всіх зайняти робочі місця. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів (10201-1) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, уважно кожен голос, голосуємо, підтримуємо, голосуємо "за". Колеги, голосуйте, будьте на місцях. За-220 Кілька людей не встигло. Зараз я поставлю на повернення, я бачу, підійшли народні депутати. Нагадую ще раз, повернення – передбачена Регламентом норма, тільки не виходьте з залу. Цілий підрозділ зайшов народних депутатів, займайте свої робочі місця. Хлопці, хлопці, збирачі підписів, Валера, підійдіть. Хлопці, Мустафа, Валера, підтримайте, проголосуйте. Поверніться, "Єврооптимісти", принаймні, поверніться. Валера, підписи не дозбираються. Голосуй, легше буде збирати. Мустафа не підпише. Сідайте! Мустафу не переагітовуйте. Отже, колеги, перше – повернення, потім – голосування. Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Закону 10201-1. Прошу всіх уважно проголосувати за повернення. Прошу голосувати і прошу підтримати за повернення. Голосуємо, підтримуємо. Голосуємо! Кожен голос. За-237 І тепер проект Закону 10201 за основу і в цілому за пропозицією комітету. Прошу голосувати, прошу підтримати. Не відходьте від місць. Голосуємо! Голосуємо! Підтримуємо. Підтримуємо, колеги. Кожен голос. За-241 Закон прийнятий, колеги. І тепер – увага! Не йдіть, колеги. Зараз два надважливих урядових закони. Присутній заступник міністра фінансів Верланов Сергій Олексійович. Але щоб не ставити їх під ризик, я проведу сигнальне голосування, колеги. Будь ласка, перший з них – проект Закону про режим спільного транзиту (9532). Колеги, підтримайте, це – величезна сума для української держави від міжнародних інституцій. Я прошу проголосувати, сигнальне голосування 8532 про режим спільного транзиту. Сигнальне! Голосуємо, підтримуємо, колеги. Прошу підтримати. Сигнальне голосування, голосуємо. Підтримуйте, колеги, підтримаємо всі гуртом. Як відчувається? Входимо, входимо. Я ставлю пропозицію розглянути 9532 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За скорочену, прошу підтримати , колеги. І прошу, колеги, збирати усіх народних депутатів, щоб ми могли до кінця розгляду назбирати необхідну кількість голосів. Рішення прийнято. Запрошую до доповіді заступника міністра фінансів Верланова Сергія Олексійовича, будь ласка. І, колеги, за 10 хвилин прошу максимально змобілізувати усіх народних депутатів в залі. Доброго дня, шановні народні депутати! Проект Закону (9532) про режим спільного транзиту розроблено на виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом та є об'єктом наших зобов'язань в рамках Програми макрофіндопомоги з ЄС. Проект запроваджує в українському законодавстві положення Конвенції про процедуру спільного транзиту. Процедура приєднання до цієї конвенції нестандартна: для початку необхідно запровадити норми конвенції та відповідний ІТ-продукт в межах території України, але такі правила мають бути введені законом. На сьогоднішній день Конвенції про процедуру спільного транзиту – це 35 країн європейського регіону, які запровадили єдині для всіх правила транзитних перевезень товарів із використанням спільного ІТ-продукту. Бізнес зможе використовувати єдину митну декларацію для переміщення товарів від країни відправлення до країни призначення через всі кордони договірних сторін конвенції без затримок. Держава отримує, і це дуже важливо, в режимі реального часу обмін митною інформацією з 35 країнами європейського регіону та підвищить ефективність використання системи аналізу ризиків. Даний законопроект передбачить запровадження європейської практики прозорих та надійних процедур, від яких виграють усі українські учасники ланцюга постачання товарів та фінансовий сектор, а оновлена митна служба отримає можливість запровадити надійні процеси контролю за переміщенням товарів.

Шановні колеги, перед розглядом цього законопроекту на комітеті ми проводили декілька робочих груп, дуже глибоко знайомилися з тими процедурами, які нам пропонуються. Тому 28 лютого на своєму засіданні Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики розглянув проект Закону про режим спільного транзиту, який підготовлений Кабінетом Міністрів з метою імплементації законодавства України і положень Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 року відповідно до зобов'язань України, закріплених Угодою про асоціацію, і рекомендує Верховній Раді України прийняти цей законопроект за основу. Проведеним у комітеті аналізом встановлено, що текст законопроекту в цілому відповідає положенням додатку 1 процедури спільного транзиту до Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року. Керівник Генерального директорату з питань оподаткування та Митного союзу Європейської комісії дав схвальну оцінку цьому законопроекту, зазначивши, що його текст є чітким, вичерпним і містить усі необхідні положення. Ми говорили вчора дуже детально перед винесенням сьогодні в зал. Ми можемо підтримувати даний законопроект законопроект в першому читанні, про що було і зазначено в комітеті на своєму засіданні. Отже, комітет просить підтримати даний законопроект за основу. Дякуємо, шановна пані Ніна. Колеги, я прошу записатися для обговорення законопроекту. Будь ласка, два – за, два – проти, від груп, фракцій. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Галасюк. Просимо вас, пане Вікторе. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Наша команда підтримує цей важливий законопроект, адже це антиконтрабандний законопроект і його треба обов'язково приймати. Через відсутність оцієї єдиної системи обліку транзиту, єдиної інформаційної, технологічної системи відбувається те, що ми сьогодні бачимо на митниці. З України, навіть незважаючи на мораторій на експорт лісу-кругляка, під виглядом дров вивозиться ліс-кругляк. Тобто з України вивозять нібито дрова, а в Європу по європейській митниці ми бачимо, що вже заїжджає український ліс-кругляк. І ця ганебна афера, і махінація є надзвичайно масштабною, це сотні тисяч українського лісу, який всупереч закону вивозиться за кордон під виглядом дров. Так от після прийняття цього закону це буде технологічно унеможливлено. Більше того, подолання контрабанди має стати одним з головних завдань державної економічної політики, тому що контрабанда – це вкрадені робочі місця українців, контрабанда – це знищені українські виробництва, які не можуть конкурувати з іноземними виробниками, які завозять товари в Україну без сплати належних мит і податків. Контрабанда – це вкрадені кошти з української медицини, з української освіти, з кишені кожного українця. Тому треба робити все для того, щоби перекрити ці ганебні контрабандні канали, і не лише підвищувати відповідальність за контрабанду, у тому числі і лісу-кругляку, як це ми з вами зробили, а треба унеможливлювати технологічно можливості цих ганебних зловживань. Тому Радикальна партія Олега Ляшка підтримує цей законопроект, і ми закликаємо парламент прийняти позитивне рішення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякуємо. І, будь ласка, до слова запрошується народний депутат Фельдман від "Волі народу". Фельдман вийшов. ГОЛОВУЮЧИЙ. Писаренко? А, добре. Тоді ми рухаємося поки що далі. Наступний виступ – народний депутат Іван Спориш, який представить позицію "Блоку Петра Порошенка". Прошу. Дякую. Шановні колеги, я, справді, хочу підтвердити, що дана система дозволить державі, дасть нові інструменти державі для контролю, для обліку всіх товарів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. І зараз основною практичною вимогою європейської сторони до України це є успішна тестова експлуатація національної підсистеми NCTS протягом одного року. Нас мають, ми маємо протестуватися і показати, що ми здатні використовувати цю систему і використовувати всі вимоги Європейського Союзу і тих країн, які долучилися до даної конвенції. складності є щодо імплементації навіть даного законопроекту, оскільки Митний кодекс продовжує діяти і ми не вносимо змін до Митного кодексу. Але я думаю, що якщо ми сьогодні дамо старт цій роботі, то ми зможемо підготувати і ті необхідні зміни до Митного кодексу, про які говорять дуже багато інституцій. Є листи в комітеті і від Національного банку, і треба зважити на зауваження Головного експертного управління Верховної Ради України, все те, що напрацьовано в комітеті, в робочих групах в порівняльній таблиці. І ми зможемо вийти на такий варіант, який справді допоможе Україні приєднатися до даної системи і бути учасником прозорої системи. І до речі, переваги для платників податків, для суб'єктів зовнішньої економічної діяльності в застосуванні цієї системи також є. І вони будуть відчутні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за висловлену позицію фракції. Будь ласка, від групи "Відродження" Валерій Писаренко запрошується до слова. Прошу. дякую. Дуже добре, що ми прийшли до вирішення поточних питань і відкинули політичні, які нам заважали працювати під час виборчої кампанії. Ми будемо підтримувати всі ідеї, які ще встигне ухвалити цей парламент, які б нам сьогодні покращили ситуацію в країні. Хочу одночасно подякувати своїм колегам, які відмовились учора від реєстрації антиконституційного законопроекту

Дякуємо. Будь ласка, пані Острікова. Вона представить позицію групи, фракції "Самопоміч". І Шахов потім ще, так розумію, Сергій від групи виступить. Будь ласка, пані Тетяно. Доброго дня, шановні колеги. Хочу зазначити, що Конвенція про спільний режим транзиту, вона була прийнята в Євросоюзі ще у 1987 році її імплементація в українське законодавство означатиме, що підприємець зможе використовувати одну митну декларацію, єдиний адміністративний документ при переміщенні вантажу з будь-якої точки Європи в Україну і назад, перетинаючи будь-яку кількість кордонів всередині цієї спільної зони. На сьогоднішній день це не тільки країни Європейського Союзу, це і країни ЄАВТ, тобто 35 країн, які діють в режимі спільного транзиту. Система спільного транзиту з ЄС – це перш за все імплементація спеціального програмного забезпечення на митниці, яке дозволить працювати синхронно з митницями європейських країн і країн-учасниць ЄАВТ. Це вкрай необхідно ухвалити, тому що це наш митний безвіз і це перший крок до приєднання України до спільного митного простору Отже, колеги, увага. Зараз буде заключний виступ. Після цього виступу через хвилину ми переходимо до прийняття рішення. Подивіться, кого нема поруч, запросіть в зал. Через хвилину ми переходимо до голосування. Будь ласка, Шахов – одна хвилина. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, ну, чому ми тут чуємо постійно: "Контрабанда, контрабанда, контрабанда"? Йдемо до Європи, так треба жити по-європейськи, щоб туди прийти. Перш за все треба починати з себе. Якщо говоримо за кругляк, який вивозиться, хоч одного покарали, хоч одного посадили в тюрму? Хоч одного бандита, чиновника чи ще когось? П'ять років твердять по телевізору: "Війна, війна, війна", - нікого не посадили. Це особливо важливий законопроект. Ми його підтримуємо. Але треба звернути увагу всіх силових органів перш за все на митницю, перш за все там, де йде контрабанда. Коли приїжджаю на Станично-Луганський район, контрабанда йде шаленими темпами. Скільки можна робити заяв? Тому негайно всі силові структури повинні сьогодні не займатися виборами, а займатися ловлею ворів, крадіїв, брехунів і так далі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, колеги, обговорення завершене. Ми переходимо до прийняття рішення. В залі ще не всі є. Я прошу усіх заходити в зал, займати робочі місця. Поки народні депутати заходять, я хочу зачитати заяву від народного депутата Білецького про те, що під час голосування 25 квітня 19-го року за проект Закону про забезпечення функціонування української мови як державної (5670-д) він голосував але його картка не спрацювала. Тобто ми вже маємо 280 голосів. І я це публічно оголошую з трибуни Верховної Ради України, що Білецький голосував "за". Зараз ми переходимо до голосування. І я прошу, колеги, усіх приготуватись до прийняття рішення. Надзвичайно важливий законопроект для уряду, для держави. І я прошу зайняти робочі місця, повернутися з лож в зал, будь ласка. Всі на місцях, так? Голосуємо. Я ставлю на голосування проект Закону про режим спільного транзиту (№ 9532) за основу. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Підтримуємо українську економіку, голосуємо "за". Підтримуємо, колеги. Голосуємо. Я зачитав щойно, Андрій. Голосуємо "за". Всі на місцях, так? Голосуємо "за". Підтримуємо. Голосуємо. Не встигли проголосувати, я бачив. Зараз я поставлю на повернення. Будь ласка, запросіть депутатів… Я прошу усіх заходити в зал. Отже, колеги, перше голосування – повернення, потім – за основу. Будь ласка, зайдіть в зал. Ми весь час чекаємо. Ну, це ганьба. Ну, це Отже, колеги, перше голосування – повернення. Приготувались. Всі на робочих місцях. Ви бачите, кожний голос має вагу. Перше голосування. Прошу підтримати пропозицію повернутись до проекту Закону про режим спільного транзиту 9532. Геннадій, Ярослав! Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. А я – Геннадію, голосуємо, підтримуємо. Прошу підтримати. Кожен голос уважно голосуємо. Підтримуємо, Дякую. За-237 Повернулись. І тепер я ставлю на голосування проект Закону про режим спільного транзиту 9532 за основу, так? За основу прошу голосувати. Прошу підтримати. Тільки за основу. Підтримаємо, колеги. Голосуємо за основу. Голосуємо. Прошу підтримати.

Наступний проект Закону про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, 9417. Ставлю на рейтингове голосування. Ми в нього ще не входимо, ми проводимо тільки рейтингове голосування. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Рейтингове голосування. Голосуємо.

Не входимо. Колеги, не входимо. Комітет відкликає в зв'язку з тим, що немає підтримки в залі. І, колеги, це дає можливість нам перейти до наступного розділу нашого порядку денного, як ми і домовлялись. Це і реформа парламенту. Оскільки доопрацьовуються інші законопроекти, зараз ми маємо змогу перейти до проекту Закону про тимчасові слідчі комісії, колеги. Можемо перейти? Про тимчасові слідчі комісії. Оскільки я хочу наголосити, що два закони по реформі парламенту стоять першими. Давайте визначимось, колеги. У нас є 40 хвилин. З якого ми закону починаємо? З ТСК починаємо, так? Добре. Якщо є загальна воля залу, ми розпочинаємо з першого закону. Чи готові доповідачі, чи готові всі до закону…? Зараз, немає Кожем'якіна.

Починаємо з ТСК. Добре, починаємо. Я ставлю на розгляд проект Закону про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України (1098). Я прошу підтримати пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Прошу голосувати. Прошу підтримати.

Рішення прийнято. Я запрошую до доповіді заступника голови Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Пинзеника Павла Васильовича. Пане Павло, будь ласка. Шановні колеги, наш комітет ще у 2015 році розглянув проект Закону про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України, який був внесений народними депутатами України Кожем'якіним, Тимошенко Юлією Володимирівною, Березюком і іншими. Реєстраційний номер цього законопроекту… Ляшком Олегом Валерійовичем і ще іншими. Реєстраційний номер 1098 від 9 лютого 2015 року (доопрацьований). Законопроект внесено з метою врегулювання правового статусу і порядку діяльності тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій. По суті цей законопроект повторює основні положення іншого законопроекту № 1098 від 24 листопада 14-го року, який був відкликаний. Однак, є відмінності: у ньому немає розділу щодо особливостей діяльності Спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування з питання усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. Відповідно до положень частини 5 статті 83 Конституції порядок роботи Верховної Ради України визначається Конституцією і Регламентом Верховної Ради. Частиною першою статті 1 Регламентом встановлено, що порядок роботи Верховної Ради, її органів встановлюється також Законом "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради". Колеги, враховуючи стислість часу для доповіді, узагальнюючий висновок. Перше. Комітет пропонує прийняти законопроект за основу. Друге. В такому вигляді, якщо є політична воля, не те, щоб він доопрацьований був з урахуванням необхідності врегулювання процедури створення тимчасової… і діяльності спеціальної комісії з питань імпічменту, він в такому вигляді доопрацьований не може бути. Тобто або ми приймаємо в такому вигляді і доопрацьовуємо, або ми даємо доручення, коли приймаємо в першому читанні,

до слова запрошується Соболєв. Будь ласка, Єгор. Ми вважаємо, що дуже важливий інструмент для парламентського контролю. Парламентський контроль – це контроль від імені суспільства. Те, що не може зробити людина, мають робити народні депутати. І давно цей закон треба ухвалювати. Звісно, ми готові голосувати за основу і далі робити його сильнішим. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від Радикальної партії Олег Ляшко, будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Кінець епохи жадібності, про яку говорив на виборах в Президенти Зеленський, починається в першу чергу з відповідальності влади. українців сказали своє слово, вони хочуть, щоб Президент, парламент, судді і всі інші були рівні перед законом і відповідальні перед громадянами. Закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради – це інструменти парламентського контролю. Цей законопроект наша команда разом із іншими керівниками фракцій зареєструвала у 2014 році. Через протидію вже колишньої влади цей закон досі не був прийнятий, тому що будь-яка влада боїться, в першу чергу, А безвідповідальність тягне за собою жадібність, корупцію і збідніння українських громадян. Бо саме залазячи в кишеню до українців, збагачуються ті, хто при владі. Ми пропонуємо парламенту використати унікальний історичний шанс, щоб нарешті встановити справжнє народовладдя в Україні. Закон про тимчасові слідчі комісії як інструмент парламентського контролю; Закон про процедуру імпічменту Президента України як дамоклів меч відповідальності над будь-якою особою, яка обіймає президентську посаду, незалежно від її прізвища; прізвища; скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 250 чоловік; скасування недоторканності Президента, депутатів і суддів; зміна виборчої системи із продажної корумпованої мажоритарки на пропорційні відкриті партійні списки – це той набір інструментів, який зробить владу, Президента, парламент, суддів підконтрольними і підзвітними українським громадянам. Голосуємо за відкритість. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Партії "Відродження" Писаренко Валерій Володимирович. Будь ласка. Я дам від "Опозиційного блоку". Потім буде "Батьківщина", потім – "Опозиційний блок", і переходимо до голосування. І "Воля народу", добре. Тільки в нас час обмежений, колеги. Я буду вам по хвилині давати, з вашого дозволу. Писаренко Валерій. 13:28:06 Звичайно, що кожен парламент намагається ухвалити цей закон, на жаль, в кінці своєї каденції. Цей закон потрібен перш за все народним депутатам і парламенту задля того, щоб виконувати найважливіше – свою контрольну функцію. Якби цей парламент ухвалив цей закон у 2014 році, я переконую, що не було б більшості тих проблем і тих злочинів, які ми бачили і за якими, на жаль, спостерігали без шансу на те, щоб хтось відповів за здіяне. Якщо сьогодні парламент дасть такий шанс, щоб наступний парламент, можливо, а ще, можливо, і цей парламент, попрацював над злочинами і попрацював над тими ситуаціями, які були в "Укроборонпромі", в інших питаннях, таможня, податкова – те все, що спустили на тормоза, якщо парламент дасть змогу попрацювати і буде контролювати, то це один з найважливіших законів, який нам потрібно ухвалити. Тому я дуже прошу, не ухиляйтеся від голосування, дайте змогу зробити контроль парламентський за всім тим, що, я сподіваюся, буде розглядатися найближчим часом, і епоха, про яку говорили мої колеги, і епоха, в тому числі безкарності, несправедливості і беззаконня, дійсно, піде вже в історію. Тому всі громадяни, думаю, скажуть вам велике спасибі, якщо парламент буде забезпечувати дійсно справедливий розгляд тих резонансних справ, які, на жаль, поховали і ховали всі останні роки. Дякую. Дякую вам. Від "Батьківщини" до слова запрошується Іван Крулько, потім Долженков і Шахов по хвилині. Добре? Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, сьогодні на розгляді у Верховній Раді, дійсно, є законопроекти, які мають стратегічне значення для розвитку України. Велика вдячність всім тим депутатам, які сьогодні проголосували за надзвичайно важливий Закон про мову. Цей законопроект про тимчасові слідчі комісії є також одним із надзвичайно важливих законів, які встановлюють інституційну спроможність Верховної Ради, посилюють парламентаризм, посилюють парламентсько-президентську республіку. І хочу нагадати, що у 2014 році, одразу після обрання Верховної Ради поточного скликання, саме з ініціативи фракції "Батьківщина" був зареєстрований законопроект про Тимчасові слідчі комісії. Його підписали і підтримали майже всі голови фракцій, які є в цьому парламенті. Тому цього законопроекту сьогодні – це об'єднання залу, це посилення можливостей Верховної Ради, це реальні Тимчасові слідчі комісії, які здатні будуть розслідувати найбільш резонансні справи, це можливості для Верховної Ради, створення спеціальної комісії, яка може розслідувати злочини, які вчиняє можливі, в тому числі, і Президент України. І саме через це фракція "Батьківщина" наполягає на тому, щоб цей законопроект був ухвалений у сесійній залі. Треба прийняти його сьогодні за основу, у найшвидший час доопрацювати у головному комітеті, включити необхідні розділи до цього законопроекту і на наступному засіданні Верховної Ради, яке відбудеться на наступному пленарному тижні, прийняти цей законопроект в цілому. Ми маємо посили парламент, ми маємо забезпечити ті баланси, які зроблять українську демократію сильнішою. І ми повинні сьогодні захистити в Україні…

Шановні громадяни України, шановні колеги! Зараз дійсно розглядається один з важливих законопроектів, який спрямований на підвищення так званої "інституційної спроможності" Верховної Ради України. Верховна Рада України окрім здійснення законодавчої функції, наглядової, здійснює контрольну функцію. Чи є прийняття цього законопроекту комплексним рішенням для завершення такого функціоналу, як здійснення контрольних функцій? Безперечно, ні. Так, Верховна Рада отримає певні механізми і засоби для розслідування найбільш суспільно резонансних справ, але одним з необхідним законопроектів, який би дійсно підсилив інституційну спроможність і контрольовані функції Верховної Ради України є, безперечно, прийняття законопроекту про опозицію. Опозиційні фракції, які б могли можливість... мали можливість займати ті ключові позиції в комітетах наглядових, в інституціях...

за діяльністю коаліції. Адже питання контролю – це не тільки питання контролю в рамках цієї інституції, а питання контролю дуже актуальне і всередині Верховної Ради України задля уникнення зловживань. А цей законопроект ми підтримувати будемо. Дякую. Дякую вам. І, колеги, заключний виступ – Шахов. Через хвилину переходимо до прийняття рішення. Ще від "Фронту" буде, добре, ще буде хвилина Шановні колеги, це дуже важливий законопроект. Коли я ввійшов в Тимчасову слідчу комісію по розслідуванню Катерини Гандзюк, Сергія Самарського, всіх активістів, я побачив те, що тимчасова слідча комісія сьогодні практично – ніщо. Цей законопроект повинен сьогодні для того, щоб відслідкувати за 27 років, як була приватизація, чи були модернізовані сьогодні водоканали, кому сьогодні належить газ, чому сьогодні олігархи тиснуть на населення і грабують населення кожен день, щоб ми могли впливати, дійсно, як народні депутати, яких обрав народ. Тому цей законопроект важливий, ми будемо його підтримувати. Дякую. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Дякую. Дякую. І зараз від "Фронту" Ємець – хвилина. За хвилину переходимо до прийняття рішення. Прошу усіх зайти в зал, приготуватися до голосування. Шановні колеги, ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і в парламентсько-президентській республіці парламент як єдиний законодавчій орган наділений і повноцінною, мав би принаймні бути наділений, повноцінною контрольною функцією. ідея, ця норма парламенту, законодавчої влади контролювати виконавчу владу і процеси життєдіяльності держави, вона притаманна нормальній парламентсько-президентській республіці. І саме тому свого часу режим Януковича прибрав цю норму позбавити парламент повноважень. Ця позиція про Закон про тимчасові і спеціальні слідчі комісії була в обіцянках депутатів цього парламенту. Вона записана в Коаліційній угоді. Обіцянки потрібно виконувати, краще пізно, аніж ніколи. Тому сьогодні прийшов час прийняти закон про тимчасові спеціальні і слідчі комісії. Фракція "Народний фронт" підтримує відповідний законопроект і буде голосувати "за". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, колеги, ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Хочу наголосити, що після голосування за основу я поставлю на голосування пропозицію розглянути за скороченою процедурою до другого читання. Домовились, так? Після того, тому зразу не розходьтесь. Перше голосування. Я ставлю на голосування проект Закону про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України (1098) за основу з дозволом комітету включати додаткові розділи до доопрацювання до другого читання, з дорученням комітету. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

13:37:16 За-238 Рішення прийнято. Тепер за скорочену процедуру розгляду до другого читання. Прошу підтримати, прошу проголосувати. (Шум у залі) Я вже говорив, що комітету дозволити включати, я вже говорив це. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За скорочену до другого читання. Голосуємо. За-209 Я ще раз поставлю, колеги. Пропозиція: за скорочений розгляд до другого читання. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Хоча в нас є два тижні, ми і так встигаємо. Прошу проголосувати. (Шум у залі) Так, так, звичайно. Люди наполягають – я ставлю. Рішення не прийнято. Колеги, тепер у мене до вас є велике прохання. Зараз поставлю два сигнальних голосування: реформа парламенту, колеги. Це кількість комітетів, 20 комітетів і метод д'Ондта. Зараз присутні сьогодні у Верховній Раді України президент Пет Кокс. Ми провели величезну роботу, колеги. Я прошу вас всіх підтримати, колеги. Я прошу всіх бути мудрими, це важливі закони. Ми поставимо 20 комітетів без перерахування комітетів, без співвідношення з урядом, просто 20 комітетів. Отже, я ставлю на рейтингове голосування першим проект Закону про внесення змін до законів України "Про комітети Верховної Ради України" (6256). Рейтингове голосування. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Рейтингове голосування. Підтримайте, колеги. Тільки перелік, без назв. Ми так домовилися, ми так говорили. По фракціях. "Блок Петра Порошенка" – 49. Я мав підстави розраховувати, що буде 100. Я мав такі підстави! "Народний фронт" – 47.

Партія "Відродження" – 2. Це ми разом на "Діалогах Моне" проговорювали і домовлялися! Я ще раз ставлю рейтингове голосування на проект Закону 6256. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Рейтингове голосування. Голосуємо.

Я не буду ставити на голосування, оскільки є ризик його провалити, колеги. Наступний. Я ставлю на рейтингове голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розподілу посад у комітетах Верховної Ради України за принципом д'Ондта. Це принцип, за яким розподіляють комітети у Європарламенті і багатьох європейських країнах. Щоб більше ми ніколи не могли робити з комітетів предмет торгу, щоб вони за прозорою європейською процедурою могли розподілятися, щоб більше ніколи не лишилися фракції і групи без комітетів, щоб всі були розподілені. За справедливість, за опозицію! Я ставлю на рейтингове голосування проект Закону 7550. Рейтингове голосування. Прошу голосувати, прошу підтримати, рейтингове голосування,

Всім дякую за підтримку. Сьогодні всі будуть зустрічатися з Петом Коксом, колеги, і голови фракцій нехай за кожну свою позицію відповідають. Дякую всім, хто підтримав. Ми будемо далі боротися за реформи парламенту. На жаль, поскільки немає голосів, я не буду ризикувати цими важливими законами, бо це є міжнародні зобов'язання. І ми можемо перейти до наступного блоку – блок питань паливно-енергетичного комплексу. І перший з тих питань – це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (8449-д). Отже, це друге читання, колеги. Я сподіваюсь, що автори правок не будуть наполягати на розгляді всіх правок і ми зможемо швидко його розглянути. І я запрошую до доповіді по закону 8449-д голову комітету Домбровського Олександра Георгійовича. Я прошу всіх залишатися в залі, щоб ми до обіду встигли його розглянути. Будь ласка, пане Олександр. Шановні колеги, шановні народні депутати! Перш за все я хотів би щиро привітати з прийняттям Закону про українську мову, тому що це законопроект, який дає можливість нам мати чисту, сильну духовну енергію в нашій країні – енергію чистого розвитку. Але разом з тим сподіваюся, що сьогодні в Чистий четвер ми будемо мати можливість проголосувати і підтримати розвиток чистої енергії, яка потрібна сьогодні українському суспільству. Сподіваємось, що ви бачите, яка боротьба у світі відбувається за чисте чисте довкілля, за чисте майбутнє наших дітей. І мушу сказати, що українська енергетика в частині розвитку відновлювальної енергетики розвивається дуже швидкими темпами. Але разом з тим вона потребує дуже серйозної корекції і законопроект, який ми зараз з вами обговорюємо в другому читанні, направлений на те в першу чергу, щоб від моделі "зеленого" тарифу, який ми зменшуємо, перейти до моделі проведення аукціонів і в такий спосіб на сонячну енергію скоротити витрати і видатки, які лежать на наших споживачах. Комітет опрацював детально всі правки, які були подані суб'єктами законодавчої ініціативи. Я хочу проінформувати, що їх було 257: враховано 118, а 139 відхилено. Хочу щиро подякувати, тому що 22 народних депутати прийняли участь і дали свої правки. Крім того, хочу проінформувати, що комітет на своєму засіданні детально розглянув всі правки, частину прийняв, частину не прийняв, і рекомендував Верховній Раді в другому читанні та в цілому підтримати запропонований законопроект. Тому, пане Голово, прошу доручити Головному юридичному управлінню спільно з секретаріатом комітету перед подачею на підпис Голові Верховної Ради провести техніко-юридичне опрацювання. Дуже дякую.

альтернативних джерел енергії додати як відновлювальне паливо – паливо з побутових відходів. Шановні друзі, Україна буде першою в світі, яка назве Відновлювальна є енергія природних джерел енергії, а не сміття. Сміття… Треба попереджувати його утворення, а не стимулювати того, хто хоче більше для того, щоб отримати "зелений" тариф. Друзі, немає такого в світі ніде, щоби використовувати тверде паливо з побутових відходів в якості альтернативного і вимагати споживача по найвищому "зеленому" тарифу за нього платити. В світі стимулюють споживача, щоб він попереджував утворення відходів, ставлять вимоги до виробників товарної продукції, яка іде такою, що потім створює відходити по утилізації відходів від товарної продукції, а не стимулюють кінцеве споживання… Прошу не підтримати категорично цю правку, щоби не виглядати абсурдно в очах усього світу і не платити за сміття як за відновлювальну енергетику.

побутових відходів. І я можу тільки погодитись, що формула відновлювальних побутових відходів або відновлювального палива, вона не зовсім коректна, але це як вирішить сьогодні зала Верховної Ради. Будь ласка. Дякую. Я прошу ставити на підтвердження 1 поправку. Прошу визначатися. За-59 Рухаємося далі. Колеги, якщо я когось не назву, то піднімайте руки, будь ласка. Будь ласка, пані Бабак мікрофон увімкніть. коли ми визнаємо альтернативну і відновлювальну енергетикою енергію зі сміття. Шановні, давайте стимулювати споживача попереджати вироблення відходів, роздільним збором займатись, вимагати від виробників товарної продукції чи в упаковці, чи виробництво шин, олив і так далі, створювати вимоги до них, а не стимулювати спалювання по найвищому тарифу, за який заплатить споживач. Цього категорично не можна допустити.

Перш за все я хотів би сказати, що чим більше ми говоримо про сміття майже протягом 5 років у цьому скликанні Верховної Ради, тим більше сміття залишається в Україні, яке ніхто не утилізує і ніхто не знає, що з ним робити.

електричної енергії теплової, це один сьогодні із ключових трендів, який є у світі. І третє. Для того, щоб було справедливо, хай вирішує зал. Але я зачитаю 5 правку. Що "відновлювальне паливо з побутових відходів – альтернативне джерело енергії, тверде паливо, виготовлене з побутових відходів, з яких вилучені ресурсоцінні компоненти (папір, метал, скло, пластик)", увага, "та небезпечні відходи, що призначене для виробництва теплової та електричної енергії та відповідає вимогам національних стандартів для відновлювального"… ЧИЖМАРЬ Ю.В. Шановні колеги, взагалі треба внести ясність. І те, що говорить Олена Бабак, тут мова не йде про "зелений" тариф. Ми не говоримо про те, що ці підприємства мали би отримувати "зелений" тариф. Вони отримують квоту на розподіл потужностей і таким чином вони беруть у загальному конкурсі аукціони, на які ми вводимо. Крім того, треба відмітити, що на сьогоднішній день в даному законопроекті передбачена відповідність оцих відходів, які так названі SRF, по стандартам Європейського Союзу, вони відповідають директивам ЄС 2010/75/ЄС Європейського парламенту наради про промислові викиди. Якщо ми не приймемо цю правку, ми не зможемо ініціювати будівництво сміттєпереробних заводів, це дає нам шанс сьогодні очистити екологію. І те, про що говорить Бабак, воно ніяк не ув'язується з тим, тим, що маємо на вулиці. На вулиці маємо накопичення сміття і це ніяким чином не вирішується. Це буде один-єдиний крок… перший крок наш по стимулюванню будівництва саме сміттєпереробних заводів. Дякую. Дякую, колеги. На вимогу пані Бабак я ставлю зараз на голосування на підтвердження поправки. Нагадаю: комітет просить їх підтримати. Прошу визначатись. Поправка 2. На підтвердження. За-67 Поправка 3. Будь ласка, на підтвердження. Комітет просить підтримати. Прошу визначатися.

Поправка 4. Прошу визначатися. Комітет просить підтримати. За-71 Поправка 5. Комітет просить підтримати. Зараз, я вже оголосила. Прошу підтримати. Колеги, увага! Я прошу всіх до уваги. У нас ситуація дуже проста: або ми встигаємо розглянути його до обіду, або перенесемо після обіду. Тому я звертаюсь до авторів правок: якщо ви підтримуєте закон, тоді не ставте; якщо вам хочеться виступити, візьміть свій брифінг. Ми зможемо зараз швидко пройти. Я буду тільки питатися тих, хто наполягає. І я зможу продовжити до 14:15. І ми зможемо перейти після обіду до інших законів. Тому, якщо хтось підтримує, не наполягайте. Давайте підемо за такою системою. Хто наполягає на правках, щоб ми зорієнтувались просто, щоб бачили? Щоб ми зорієнтувались, скільки орієнтовно, пані Войцеховська, скільки правок, покажіть.

Дві. Скільки? Одна. Так. Отже, колеги, давайте ми будемо реально дивитися. Дві, так? Ми ж, колеги, між собою говоримо чесно, 12 правок, 14, 17 – в такому темпі ми не зможемо до обіду прийняти. Якщо 17 правок, я бачу, Кацер-Бучковська дві правки. Я бачив. Скільки правок? Покажіть пальцями скільки. Три правки. Тобто, колеги, якщо в нас є більше двадцяти правок, ми просто фізично не зможемо. Тоді, колеги, я не можу позбавити будь-якого народного депутата на жаль, на жаль, хоча я знаю, скільки до мене підходило голів фракцій. Тоді ми йдемо далі по правках. Після обіду продовжуємо по правках, і десь вже в 16:30 будемо на голосування виходити. Напевно, так, колеги. Так же ж? Інакше ми просто не вийдемо. Я правильно розумію? Тоді, колеги, я зараз продовжую по правках, називаю відхилені, так. На якій ми завершили? А чи ви згодитесь з тим, якщо буду давати автору, і вона всі свої буде називати правки? По По порядку? Все. По порядку. Правка 11. Наполягає? Кацер-Бучковська? Не наполягає. Правка 13, Левченко. Включіть мікрофон. В цьому законопроекті є абсолютно абсурдна пропозиція щодо введення в дію запропонованих змін лише з 2020 року. Зміни щодо… сьогодні є дуже правильні. правильні. Але те, що пропозиція в цьому законопроекті подовжує дію нинішніх "зелених" тарифів аж до 20-го року. А сьогодні "зелені" тарифи на енергію сонця в Україні становлять 0,15 євро за кіловат і є найвищими в світі. Так, в порівнянні з Німеччиною "сонячний" тариф в Україні дорожчий в тричі, а вітчизняні тарифи на енергію з вітру 0,10 євро за кіловат в час вдвічі вищі за німецькі. При цьому всі "зелені" тарифи в Україні зафіксовані в євровалюті. В цілому в Україні "зелені" електростанції, вітрові, сонячні і тому подібне виробляють до 2 відсотків електроенергії, споживаної в Україні. Однак вона коштує на ринку 8 відсотків всіх коштів або близько 10 мільярдів гривень на рік. Крім того, варто зауважити, що раніше ЄБРР прогнозував, що швидкий запуск механізму аукціонів може дозволити знизити ці тарифи. Варто зазначити, чому це відбувається в цьому законі, власне кажучи. Я прошу дати, будь ласка, 30 секунд завершити. 30 секунд продовжити. ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Хотів би зазначити, чому в цьому законі пропонується от така історія, чому відтягують до 2020 року аукціони. А тому що найбільші потужності з виробництва "зеленої" енергії анонсувала ввести наступного року компанія Ріната Леонідовича Ахметова ДТЕК. Вона планує збільшити виробництво "зеленої" енергії на 740 мегават в 2019 році. Це вдвічі більше, аніж необхідні потужні споживання всієї Херсонської області. Тобто ці потужності Ахметова отримають нинішні високі тарифи. Тобто тут по суті є корупційна складова, просто щоб Рінату Леонідовичу Ахметову подарувати… ДОМБРОВСЬКИЙ О.Г. Шановні друзі, я ще раз хочу акцентувати увагу, що ключовою ідеєю і філософією цього законопроекту є перехід від моделі "зеленого" тарифу, який тільки що критикувався, до моделі проведення аукціонів. Я ще раз хочу сказати, що з 1 січня 2020 року всі йдуть на аукціон. Ті, які сонце більше 1 мегавата, і ті, в форматі другого читання, 3 мегавати – вітер, йдуть на аукціон. "Зелений" тариф ми зменшуємо на 25 відсотків, плюс 2,5 відсотка кожен рік протягом наступних років. Тому закон вирішує якраз ту проблему, про яку ви говорите. Дякую вам. Ставлю на голосування правку 13, комітетом вона відхилена. Хто її підтримує, я прошу голосувати. Дякую. Рішення не прийнято. 14-а. Не наполягає. 15-а, Войціцька. Не наполягає. 16-а. Не наполягає.

Шановні колеги, я мову веду зараз про 23 правку, там, де мова йде про споживачів малої потужності від 50 мегават до 150 мегават. Справа в чому? Що в першому читанні ми приймали, ця правка була від 50 до 500 кіловат. Але чомусь на комітеті з подачі було проговорено, що голосуємо за редакцію першого читання, але вписано потім, що обмеження не до 500 кіловат, а до 150 кіловат, і депутати проголосували з помилки. Тому, я вважаю, що цю правку необхідно поставити на підтвердження і залишити для малих споживачів можливість будувати станції до 500 кіловат. Таким чином, ми сьогодні дозволяємо Ахметову будувати по 200-700 мегават, а простим споживачам ми обмежимо різними можливостями то будувати тільки на дахах, то обмежувати по кількості Тому я пропоную залишити для малих споживачів мати можливість виробляти електроенергію на рівні з великими виробниками. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на голосування поправку 23, комітет її відхилив. Хто її підтримує, я прошу голосувати.

Рішення не прийнято. Шановні колеги, я прошу поставити на підтвердження 24 поправку, адже вона створює нерівні умови для малих споживачів і забороняє ставити ці невеликі сонячні панелі на присадибних ділянках власних.

це від 50 до 150 кіловат – це так звана "мала генерація", це ферми, це малі споживачі, це малі підприємства, які можуть використовувати "зелену" енергію. Наполягаєте, пане Миколо? Ставлю на підтвердження 24 правку. Комітет її підтримав і просить всіх голосувати. Прошу голосувати. 24-а. За-85 Рішення не прийнято. Колеги, я продовжую роботу на 15 хвилин. Я нагадую, ми до обіду вже не будемо голосувати, але щоб ми не втратили багато часу після обіду, ми тих 15 хвилин пройдемо ще хоч кілька правок.

28-а, аналогічна аргументація – це дозволити малу потужність ставити не тільки на дахах, в фасадах і на присадибних ділянках. Прошу поставити на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будете коментувати, пане Олександре чи ставити відразу? Ставлю. Нагадайте… 28-у. Ставлю на підтвердження поправку 28-у. Комітет її підтримав і просить всіх підтримати. 28-а правка. Прошу голосувати, включіть систему голосування. Рішення не прийнято. 37-а. Не наполягає. 38-а. Не наполягає. Я зачитую лишень відхилені правки. 44-а. Не наполягає. 45-а.

36 правка врахована частково.

Рішення не прийнято. І 43-я, так? 43-ю ставлю на підтвердження. Будь ласка, Мартовицькому - слово, одна хвилина. Дякую. Шановні колеги, законопроектом пропонується встановити різке зменшення це на 10 відсотків коефіцієнту для крупних проектів ВЕС, введених в експлуатацію до 2020 року, і подальше щорічне зниження. Повний цикл реалізації проекту крупними міжнародними інвесторами, враховуючи проектування, залучення фінансування, будівництва, складає від 3 до 5 років, при цьому економіка проекту та його вартість розраховується на початковому етапі. Тобто вся і моя правка, і вона направлена, і запропонована на те, щоби зберегти в діючій редакції закону зменшення на 10 відсотків "зелений" тариф на проекти ВЕС та які складаються з вітрових установок потужністю більш ніж 2 мегавата з 2020 до 2024 року, що дозволить зберегти інвестиційну привлекательность альтернативної енергетики України. Я прошу підтримати і проголосувати "за". Дякую. Ставлю на підтвердження поправку 43. Комітет її підтримує і закликає усіх підтримати. Голосуємо. Рішення не прийнято. 44-а. Не наполягає. 45-а. Не наполягає. 46-а. 47-а.

Шановний пане Голово, я хочу, щоб наші колеги звернули увагу на 50 поправочку, якою я пропонував змінити коефіцієнт "зеленого" тарифу з 2020-го по 2023 рік щодо використання біомаси як біопалива з коефіцієнту… Насправді це той коефіцієнт, який буде обґрунтованим для того, аби інвестори заходили, вкладали свої інвестиції у будівництво електростанцій на біомасі, біопаливі в Україні. Але, в той же час, я просив би комітет повернутись до розгляду правок 1-ї, 2-ї, 3-ї, 4-ї та 5-ї, так як це, по суті, екологічна безпека, і саме від будівництва заводів, які будуть спалювати тверді побутові відходи після їхнього сортування, якраз за рахунок "зеленого" тарифу, по суті, інвестор зможе повертати собі вкладені інвестиції. Тому я думаю, що наш парламент проголосує, також враховуючи поправки від 1-ї до 5-ї. Дякую.

Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Моя правка стосується підтримки малої генерації. Вона стосується підтримки в тому контексті, що "зелений" тариф для малої генерації буде діяти тільки до 2030 року. Якщо ми приймемо цей закон, то аукціони будуть видаватися великим компаніям на 20 років. "Зелений" тариф для малих споживачів – тільки до кінця 2030 року. Мені здається, що тут є певна несправедливість, тому ця правка спрямована на те, щоб продовжити дію "зеленого" тарифу хоча би до 1 січня 2035 року тільки в частині нових проектів. Це не продовження тих, які побудувалися в 2010-му, в 2011-му. Ті, які будуть будуватися нові, дати їм ще можливість користуватися перевагами "зеленого" тарифу. Ще раз, виключно "зелений" тариф виключно для нових. Дякую. Пан Домбровський, попросив поставити табличку. Я прошу поставити на табло табличку. І прошу вас відповісти. формування цього закону заключалася в тому, що ми жодний "зелений тариф" по жодному виду генерації не піднімаємо, а тільки робимо тариф менший, і жодний "зелений тариф" ми не продовжуємо більше 30-го року. Тому було прийнято таке рішення, і комітет не підтримав цю правку. Дякую. Дякую вам. Ви наполягаєте, правда ж? Я ставлю на голосування правку 66 Рябчина. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу голосувати. Рішення не прийнято. 67-а. Рябчин, будь ласка. Шановний виконуючий обов'язки голови комітету, є певна несправедливість. Великі проекти будуть йти по аукціонах і отримувати компенсацію своїх інвестицій протягом 20 років. За це будуть платити споживачі. Великі проекти. І іноземні компанії, і вітчизняні компанії будуть отримувати компенсацію по тим договорам, які зараз заключаються, 20 років. Малі споживачі, люди – пенсіонери, які там вкладають щось, підприємці, фермери – будуть отримувати компенсацію тільки до 2030 року. Якщо ми знайдемо з вами або з міністерством, або з іншим парламентом, я не знаю, шляхи, яким чином ми будемо підтримувати малу малу генерацію далі, ніж 2030 рік, я готовий розглядати це. Однак, питання не в моделі: "зелений тариф"… Питання малих не треба дискримінувати по відношенню до великих. Дякую. Я можу сказати, що ідеальних законів не буває. З певною логікою пана Рябчина я можу погодитися, але я пропоную сьогодні проголосувати в другому читанні цей законопроект, якому ми віддали півтора року, і потім в комітеті повернутися до акцентів і коректування моментів, які ви називаєте "несправедливістю" по відношенню до малої генерації. Але це не означає, що ми її можемо продовжити. Я думаю, що ми можемо знайти більш ефективні інструменти. Тому давайте будемо дальше продовжувати роботу. Ставлю на голосування правку 80. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу голосувати. Рішення не прийнято. Наступна – 68, 70, 71, 73. 74, Рябчин, будь ласка. Моя правка стосується підтримки вітчизняних виробників обладнання "зеленої" генерації. Це і компанії, які виробляють обладнання для вітряків, компанії, які виробляють сонячні станції, компанії, які виробляють проміжну продукцію як кабелі і інші, які у підсумку отримують надбавку стосовно "зеленого" тарифу, стосовно рівня використання українського обладнання.

відсотків локалізації, то ти отримуєш 7. Тобто це не збільшення рівня локалізації, що я не можу підтримати, а це є уточнення і допомога нашим виробникам. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 74. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, я прошу голосувати.

Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Моя поправка ця стосується знову питання того, що ми, що в цьому законопроекті автори і та більшість, яка голосувала в першому читанні, пропонує подарувати олігарху Ахметову колосальні кошти з державного бюджету. Я зараз реагую на те, що говорив доповідач, реагуючи на мою першу поправку. Ну, і просто звертаю увагу всіх наших слухачів і притомних народних депутатів, і наших зараз виборців, які слідкують за діяльністю Верховної Ради України, мова ж іде про те, так ви вводите з 1 січня 20-го року, але якщо станція була вже введена в експлуатацію в 19-му році, то вона буде діяти по старим правилам, а не через аукціони будуть отримувати тариф. Чому ж ви це не говорите з трибуни Верховної Ради України? І чому ви не говорите про те, що зараз Рінат Леонідович Ахметов, зараз в 19-му році ось-ось має ввести купу цих станцій в експлуатацію? Тому… І оце ви робите зараз. Ви поясніть, чому ви не хочете вводити відповідні правильні нововведення вже. От, наприклад, з 1 липня

Сьогодні "зелену" енергетику в Україні, яка повинна дуже швидкими темпами розвиватися, інвестує не тільки один пан Ахметов, інвестують десятки, десятки і сотні компаній. І міняти правила для інвесторів внутрішніх і зовнішніх на тиждень або на 2 місяці вперед – це не йде в ніяку… Не можна порівняти з жодною європейською нормою. Тому мусять бути правила гри. Ми повинні для інвесторів створювати правила, а не для конкретних персоналій і не для конкретних гравців на цьому ринку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Ставлю на голосування правку 80. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу голосувати. І зараз будемо визначатися, з якої правки ми почнемо після обіду. Я прошу всіх, колеги, зараз подивитися. Рішення не прийнято. Зараз ми визначаємо правку, з якої будемо продовжувати. 81-а. 82-а, Левченко. Так? З 92-ї? Добре. Тоді ми будемо розпочинати роботу після обіду з 92 правки. Я прошу вас бути на місці. Також прошу голову комітету о 16 годині бути на робочому місці. Хочу вам повідомити, колеги, що ми до обіду прийняли вісім рішень по законах, окрім включення в порядок денний сесії: чотири закони в цілому, одну постанову в цілому, чотири за основу і один з них – це історичний Закон про мову. Верховна Рада працює системно, стабільно. Стабільна Верховна Рада – це стабільна Україна. Колеги, вітаю вас. Але змушений оголосити, що ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Заяви я зачитав вже. Давно зачитав заяву. І о 16 годині я запрошую всіх в зал для продовження нашої роботи. Ми будемо розгляд правок розглядати з 92 правки. Дякую вам. О 16 годині чекаю в залі. Дякую